2. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen og Seher Aydar om å styrke habilitetsreglene og gjenreise tillit til demokratiet

Videre vil det ikke bli gitt anledning til replikker, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Fjerde visepresident Kari Henriksen [10:01:35]: På vegne av presidentskapet Kari Henriksen [10:01:35]: På vegne av presidentskapet legger jeg i dag fram forslag til flere endringer i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser.

Dagens reglement for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser slår i § 1 fast at formålet er å «gi en samlet informasjon om stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser som har berettiget interesse for allmenheten.» Flertallet i presidentskapet mener det er behov for å øke åpenheten om slike forhold og mener det er nødvendig å sørge for mer oppdatert og tilgjengelig informasjonen. Mest mulig åpenhet er viktig for at folk skal ha tillit til det norske demokratiet. Allmenheten skal gis tilgang til informasjon om forhold som kan tenkes å være av interesse for dem. Reglementet gir befolkningen tilgang til informasjon om stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser. Sammen med Etisk veileder for stortingsrepresentantene skal folk ha trygghet for at vi utfører og forvalter våre ansvarsfulle verv i tråd med forventninger og krav som ligger i det tillitsmandatet vi har fått fra velgerne. Stortingsrepresentanter er i hovedregel habile i enhver sak som behandles i Stortinget, og har etter Grunnloven § 63 både møte- og stemmeplikt. Det vi behandler i dag, er derfor et åpenhetsregister. Flertallet i presidentskapet mener det bør innføres krav om at alle aksjehandler en representant foretar, skal meldes inn og være synlig i det offentlige registeret. Dette kommer i tillegg til dagens krav om en oppdatert oversikt over aksjebeholdning. Flertallet mener alle aksjehandler skal være synlige i registeret, og de foreslåtte endringene vil sørge for det. Presidentskapets flertall mener det bør stilles mer omfattende krav til informasjonen som skal oppgis om den enkelte transaksjon, som bl.a. tidspunkt og verdi for transaksjonen. Presidentskapet viser til at Stortinget har bedt regjeringa etablere et offentlig aksjonærregister som oppdateres fortløpende. Det er mulig det vil dekke offentlighetens behov for informasjon også om stortingsrepresentantenes selskapsinteresser, men per nå er det uavklart når et slikt løpende oppdatert offentlig aksjonærregister vil kunne være på plass. Presidentskapets flertall mener det ikke er ønskelig å utsette innføring av denne plikten for stortingsrepresentanter til et slikt register foreligger. foreligger. Flertallet foreslår at endringer i registeret skal meldes inn oftere enn tidligere, slik at representantenes frist reduseres fra én måned til to uker, og at registeret oppdateres annenhver uke for offentligheten istedenfor månedlig. For indirekte eierskap, hvor det er en særlig frist for å melde fra om endringer, foreslår flertallet også krav om hyppigere oppdateringer av informasjonen. informasjonen. I reglementet for registeret åpner § 15 for at representantene «kan» registrere opplysninger som ikke er omfattet av de positivt angitte registreringspliktene ellers i reglementet. Flertallet i presidentskapet foreslår at denne utfyllende og mer generelle muligheten gjøres om til en registreringsplikt. Det vil tydeliggjøre representantenes ansvar for å identifisere alle forhold som kan innebære en interessekonflikt og således være av interesse for allmennheten. Vi mener det er viktig med god veiledning til representantene om forståelsen av en slik generell registreringsplikt. Så noen ord om representantenes nærstående. Flertallet mener det må gjøres noen nærmere utredninger før det er aktuelt å gi dem plikt til registrering etter reglementet. Blant annet må det vurderes nærmere hvordan personvernhensyn i så fall kan ivaretas, og hvordan kravet om lovhjemmel eller samtykke skal oppfylles. Presidentskapet viser i denne sammenheng til at Stortinget nå i desember besluttet å be regjeringa utrede forslag til registrering av verv og økonomiske interesser for regjeringspolitikeres medlemmer av husholdningen, inkludert ektefelle og samboer, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. De vurderinger som da gjøres, kan ha interesse for Stortingets arbeid med slike regler for representantene, selv om det vil kunne være behov for ulik informasjonsplikt for nærstående til henholdsvis stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Presidentskapets flertall foreslår at forslagene skal tre i kraft 1. mars. Dagens elektroniske løsning for registeret vil selvfølgelig bli tilpasset det oppdaterte reglementet. reglementet. Representantene har selv ansvar for at egne opplysninger i registeret er oppdaterte og uttømmende. For å bistå representantene vil Stortingets administrasjon tilby løpende veiledning om forståelse av reglementet. Helt til slutt vil jeg bare kommentere noen av de løse forslagene i salen,

[10:07:03]: Det er enighet i presidentskapet om at det er viktig med mest mulig åpenhet om stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser. Selv om vi som hovedregel ikke kan være inhabile i saker vi behandler her, er det viktig med åpenhet, slik at media og innbyggerne kan stille spørsmål ved politiske beslutninger. I tråd med dette har vi allerede et regelverk som sørger for omfattende åpenhet om representantenes verv og økonomiske interesser. Jeg utgjør mindretallet i presidentskapet i denne saken når det gjelder flere av endringene som er foreslått, og jeg ønsker å knytte noen kommentarer til mine begrunnelser for det. for det. Stortinget har allerede med dagens regler en mer omfattende registreringsplikt for selskapsinteresser enn øvrige nasjonalforsamlinger i Norden. Alle de andre landene har en nedre grense for slik registreringsplikt, i motsetning til Stortinget. Det er også verdt å merke seg at Stortinget allerede i 2014 ba regjeringen sørge for at det etableres et nasjonalt aksjonærregister som gir oppdatert informasjon om eierskap i alle norske aksjeselskaper. Det er nå ti år siden. Et slikt nasjonalt aksjonærregister vil også dekke behovet for informasjon om stortingsrepresentantenes selskapsinteresser. Jeg mener derfor det er mer hensiktsmessig å få et slikt løpende oppdatert offentlig aksjonærregister på plass enn å lage enda flere særregler for oss stortingsrepresentanter. Presidentskapets flertall foreslår en utvidet plikt til å melde fra om selskapsinteresser. Alle enkelttransaksjoner skal meldes inn, og det skal gis mer detaljert informasjon om dem. Jeg og Fremskrittspartiet mener det vil føre til mer byråkrati og unødvendig dobbeltarbeid når man innfører slike særregler, heller enn å sørge for at det for alle her i landet etableres et løpende oppdatert nasjonalt aksjonærregister. Det vil ikke bare dekke behovet for informasjon om stortingsrepresentantenes selskapsinteresser, men også det som eies av deres nærstående og andre personer med tilknytning til dem. Det vil også dekke behovet Det vil også dekke behovet mer generelt for innsyn i selskapsinteresser som innehas av sentrale personer i offentlig sektor, ikke bare dem som er valgt inn på Stortinget. Stortinget. Når det gjelder flertallets forslag om å skjerpe inn representantenes frist for å melde fra om endringer, vil jeg understreke at et løpende oppdatert offentlig aksjonærregister vil gjøre at det ikke er behov for at vi må oppdatere slik informasjon selv. Så vil jeg knytte noen kommentarer til det som i innstillingen fra presidentskapet er omtalt som en «generell registreringsplikt». Paragraf 15 i reglementet angir i dag at representantene «kan» registrere opplysninger som ikke er omfattet av de positivt angitte registreringspliktene i de øvrige bestemmelsene. Forutsetningen er at det er snakk om interesser av særlig personlig eller økonomisk art som har berettiget interesse for allmennheten. De positivt angitte registreringspliktene i de øvrige bestemmelsene er mange, og de dekker alle de tilfeller man ser for seg normalt har berettiget interesse for offentligheten. Det fremstår derfor som noe uklart hva som er ment å dekkes av § 15. Det er følgelig med gode grunner at dette er en «kan»-bestemmelse. En slik generell og ubestemmelig regel egner seg etter mitt og Fremskrittspartiets syn ikke som en pliktbestemmelse. pliktbestemmelse. Bare for å understreke det: Jeg taler overhodet ikke på vegne av min syke mor. Denne representanten har aldri eid en eneste aksje og kommer sannsynligvis heller aldri til å gjøre det. Han setter det han har av sparepenger, i banken, og håper på bedre rentenivå.

det er òg mogleg at stortingsrepresentantar kan koma i situasjonar der det blir stilt spørsmål om moglege interessekonfliktar. Difor er det bra at fleirtalet i presidentskapet no føreslår å stramma inn og gjera det tydelegare kva plikt ein har til å registrera det som kan gje opphav til moglege interessekonfliktar. Det er ikkje sånn at stortingsrepresentantar på same måten som statsrådar blir inhabile, det er iallfall svært sjeldan at det skjer, men det er bra for offentlegheita og tilliten til demokratiet at det er innsyn og mest mogleg openheit rundt eventuelle interessekonfliktar som òg stortingsrepresentantar kan ha.

aksjonærregister som òg blir løpande oppdatert. Dette har i grunnen vore vedteke og ønskt av Stortinget veldig lenge, men det har teke veldig lang tid

(R) [10:15:07]: Vi har bak oss et annus horribilis når det gjelder tilliten til demokratiet. Etter alle sakene om habilitet og aksjehandel er det viktig at Stortinget tar ansvar for å rydde opp. Rødt har lagt fram en tiltakspakke for å gjenreise tilliten til demokratiet, og flere av Rødts forslag til innstramminger i registreringen av verv og økonomiske interesser imøtekommes i dagens stortingsbehandling. Alle aksjehandler skal registreres med antall og transaksjonstidspunkt, registreringen og publiseringen skal skje mer løpende, og historikken blir offentlig tilgjengelig og på sikt søkbar. Presidentskapet tar også til orde for åpenhet om særskilte interesser og verv hos nærstående og vil komme tilbake til Stortinget med en egnet regulering av det. Rødt mener Stortinget allerede nå bør vedta at det skal sikres åpenhet rundt aksjeeierskap og aksjehandel, særlig for ektefeller og samboere,

Når det gjelder regjeringsmedlemmer og medlemmer av deres husstand, må det være strengere regler, som også presidentskapet underbygger i sine merknader. Derfor går Rødt inn for å forby kjøp og salg av aksjer etter tiltredelse i regjering. Det kommer til Stortinget senere, når resten av Rødts representantforslag behandles ferdig. Det er også bra at presidentskapet tar til orde for åpenhet om kontrollen med Stortingets register, men Rødt mener at det trengs ordninger for å sanksjonere brudd på reglementet som er proporsjonale og minst mulig byråkratiske. Vi foreslår derfor i dag som et minimum at dette skal kunngjøres i stortingsmøter, slik det visstnok gjøres i den svenske riksdagen, eller i alle fall at det skal gjøres enkelt tilgjengelig på Stortingets nettsider, slik at det merkes når representanter ikke oppfyller registreringsplikten slik de skal. I utgangspunktet gjelder dagens behandling kun hvordan reglementet for registrering av verv og økonomiske interesser kommer til anvendelse for stortingsrepresentanter, ikke for regjeringen. Men som det også framgår av innstillingen, fikk Rødt før jul heldigvis gjennomslag her i salen for at kravene for regjeringen til enhver tid skal være minst like strenge som for stortingsrepresentanter. Det betyr at disse innstrammingene også skal gjelde for regjeringen. Ikke minst betyr det at de folkevalgte beholder kontrollen. Den store jobben med å stramme opp regelverket for habilitet og aksjeandel og få ned avstanden mellom folk og folkevalgte er i gang. Rødt går i spissen for å få ryddet opp punkt for punkt. Det oppsiktsvekkende i dag er at Fremskrittspartiet i innstillingen vi behandler, går imot stramme inn reglementet og øke åpenheten for stortingsrepresentanter, og snakker som om det ikke er behov for egne føringer for stortingsrepresentanter og ektefeller og samboere. Etter å ha vært høy og mørk i habilitetsakene det siste halvåret, mener Fremskrittspartiet nå altså at det ikke er behov for den foreslåtte innstrammingen av registrering og åpenhet for toppolitikere. Det er nesten som om partiet befinner seg i en alternativ virkelighet, hvor den tillitskrisen som har slått innover demokratiet det siste året, ikke har funnet sted. I motsetning til Fremskrittspartiet har Rødt hele veien jobbet for dette offentlige aksjonærregisteret som tredje visepresident Morten Wold nå mener er grunnen til at vi ikke trenger egne regler.

Rødt fremmet forslag i trontaledebatten i høst om å få fortgang i arbeidet med dette offentlige aksjonærregisteret. Dessverre ble det nedstemt av Høyre og regjeringspartiene. Ingenting er bedre enn om vi nå kan få fortgang og få på plass registeret, men det erstatter virkelig ikke behovet for at vi tar grep når det gjelder oss selv, som sikrer den åpenheten og tilliten demokratiet er avhengig av. Det gleder meg at stortingsflertallet er med på å ta noen grep.

I denne saka, som handlar om å skjerpa reglane for innsyn i stortingsrepresentantane sine verv og økonomiske interesser som eit ledd i det heilt nødvendige arbeidet med å styrkje tilliten til det politiske systemet,

bra, det er fornuftig, det er operasjonelt, og det er med på å styrkje tilliten til oss som folkevalde. Til liks med femte

Først vil jeg takke representanten fra Rødt for initiativet og presidentskapet for et godt utgangspunkt til videre arbeid med Stortingets habilitetsregler. Forslaget er bra og nødvendig. For at Stortinget skal være en så gjennomsiktig institusjon som mulig, må bedre rapporteringskrav innføres, og det trengs en løpende rapportering – ikke bare et tilstandsbilde, slik situasjonen er i dag. Likevel mener jeg og Miljøpartiet De Grønne at presidentskapets forslag ikke går langt nok. Jeg har forståelse og sympati for at presidentskapet er opptatt av personvern hos stortingsrepresentanters nærstående. likevel minne om at Norge i 2014 ble kritisert av Europarådets organ mot korrupsjon, også kalt GRECO, for for lite kontroll med stortingsrepresentanters økonomi. De mente at stortingsrepresentanters ektefellers økonomiske interesser burde loggføres, fordi det ellers ville kunne være fare for omgåelse ved å føre opp verdier i ektefelles navn. Anbefalingen ble ikke fulgt opp av det norske storting, nettopp fordi ektefellenes personvern veide tyngst. Det holder ikke, skrev GRECO i en rapport fra 2020. Så lenge man snakker om jobb på hjemmebane, eller potensielt kan gjøre det, det vil jeg anta at veldig mange gjør, kommer representanters nærstående til å sitte med informasjon som ikke er tilgjengelig for folk flest. Men påvirkning går begge veier: Nærståendes interesser kan også påvirke representantenes beslutninger, slik at beslutninger blir tatt for å beskytte familiens egeninteresse heller enn fellesskapets interesse – også uten at representanten nødvendigvis er helt klar over det. Det kan skje både med og uten viten og vilje. Vi i denne sal har et ansvar for at det ikke kan stilles spørsmål ved motivasjonen til den enkelte stortingsrepresentant. Derfor foreslår Miljøpartiet De Grønne at presidentskapet kommer tilbake med nødvendige bestemmelser i reglementet om registreringsplikt for representanters nærstående. støtter de løse forslagene fra Rødt. Vi vil også ta opp våre forslag om forbud for representanter mot å handle i børsnoterte selskap. Det er rett og slett så enkelt at vi som er representanter for Norges nasjonalforsamling, ikke skal bruke – eller skal kunne bruke – denne posisjonen til å berike oss selv, eller at det skal være noe spørsmål om vi gjør det. I flere komiteer får vi tilgang på informasjon som kan være børssensitiv, f.eks. når det forhandles med regjeringen i saker. Det er heller ikke unaturlig å sette aksjehandel på pause når man går inn i enkelte jobber. Mange yrkesgrupper praktiserer allerede dette, f.eks. journalister, meglere og revisorer. Når andre yrkesgrupper ikke har anledning til å eie enkeltaksjer fordi det vil kunne stride mot tilliten til deres yrkesutøvelse, bør det være et minstekrav at stortingsrepresentanter heller ikke gjør det så lenge vi er folkevalgte på Stortinget.

fra stortingsrepresentantene Kirsti Berg- stø, Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om regler for mer innsyn, åpenhet og tillit og Representant- forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Grunde Almeland,

Pre- sidentskapet legger med dette frem sin innstilling om representantforslag fremsatt i Dokument 8:2 S for 2023–2024 og Dokument 8:11 S for 2023–2024, punkt 1 og 2, fra representanter fra henholdsvis SV og Venstre. Begge representantforslagene gjelder regler for mer innsyn og åpenhet i offentlige organer. Jeg vil innledningsvis bemerke at når det gjelder punktene i representantforslagene om etablering av lobbyregister for Stortinget og regjeringen, er lignende forslag fremmet flere ganger tidligere uten at disse er blitt vedtatt. Stortinget behandlet et lignende forslag senest i juni 2023, uten at det fikk flertall. Presidentskapets flertall kan ikke se at saken står i et vesentlig annet lys enn da den sist ble behandlet, og mener derfor representantforslagene ikke bør vedtas. Når det er sagt, ønsker jeg likevel å understreke at et samlet presidentskap mener det er positivt at det den siste tiden har vært økt oppmerksomhet om bl.a. lobbyvirksomhet og potensielle interessekonflikter, knyttet til både regjering og storting. Dette kan bidra til økt bevisstgjøring om de ulike etiske dilemmaer som kontakten med ulike interessegrupper kan medføre. Et godt samspill mellom beslutningstakerne og personene som beslutningene angår, er viktig i et levende demokrati. Møter mellom politikere og personer som ønsker å påvirke politiske beslutninger, såkalte lobbyister, er helt legitime. Det er samtidig viktig at slik påvirkning gjøres på en måte som sikrer tilliten til systemet og beslutningsprosessene. avga før jul innstilling om endringer i reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser, jf. Innst. 140 S for 2023– 2024. De endringene som foreslås, har – som det ble påpekt da denne saken nå nettopp ble debattert her i salen som formål å øke åpenheten om representantenes verv og økonomiske interesser, og på denne måten sørge for mer oppdatert og tilgjengelig informasjon. Også disse tiltakene vil bidra til ytterligere å øke bevisstheten om hvilke forhold som har betydning når representantene tar stilling i saker som er til behandling i Stortinget. Endringene vil også bidra til større grad av åpenhet om alle forhold ved stortingsrepresentantenes særskilte eierinteresser og verv som kan ha offentlig interesse. Som argument for lobbyregister har forslagsstillerne fra Venstre bl.a. pekt på endringene i adgangsreglementet som trådte i kraft 1. oktober i fjor. Endringene innebærer at tidligere stortingsrepresentanter nå må undertegne en erklæring for å få utstedt adgangskort til Stortinget, hvor det fremgår at adgangskortet ikke skal benyttes til politisk påvirkningsarbeid. Dersom formålet med besøket er politisk påvirkningsarbeid, skal den tidligere representanten registrere seg i besøkssystemet i resepsjonen. Presidentskapets flertall er enig i at dette er et tiltak som vil bidra til bedre kontroll med hvem som bedriver systematisk påvirkningsarbeid på Stortinget, utover i ordinære høringer og i møter med representantene. Det er imidlertid etter flertallets syn ikke en nødvendig eller naturlig konsekvens av disse endringene i adgangsreglementet at det opprettes et lobbyregister. I Dokument 8:2 S for 2023–2024 foreslås også et forbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere mot å handle i aksjer eller andre finansielle instrumenter så lenge de innehar det aktuelle vervet. I tillegg foreslås at Stortinget vedtar en anmodning til regjeringen om å fremme forslag til endringer av lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser, slik at tidligere oppdragsgivere – samt innholdet i oppdraget – oppgis. Jeg viser til merknadene i innstillingen til saken.

vedtakast her i dag. Det eine gjeld forbod for statsrådar, statssekretærar og politiske rådgjevarar mot å handla i aksjar eller andre finansielle instrument. Grunnen til at

Oppfølginga av det høyrer til andre saker. Eg går så til den saka der underteikna utgjer mindretalet i presidentskapet, og det gjeld lobbyregister.

har liknande saker blitt behandla før. Det begynner å bli ein tradisjon at Venstre fremjar framlegg om det som vi populært kan kalle eit lobbyregister, altså ei registreringsordning for dei som oppsøkjer Stortinget eller politisk leiing i departement på vegner av seg sjølv eller andre for å påverke politiske saker som er til behandling. Det er også ein tradisjon at Stortingets presidentskap er delt i synet sitt på saka.

Det har støtte frå den ofte utskjelte kommunikasjonsbransjen og Kommunikasjonsforeningen, fordi dei også ønskjer meir openheit om arbeidet sitt. Det har støtte frå Transparency International.

Vi veit at berre i løpet av det siste året har eit naboland, Finland, innført ei slik ordning med eit lobbyregister. EU-parlamentet har denne typen ordning på plass. OECD arbeider med standardreglar for dette. veldig vanskeleg å sjå kvifor det enno er ein så programmessig motstand i dei store partia i denne salen mot å få på plass eit så konkret, enkelt og handfast tiltak for å få meir openheit om Stortingets arbeid, og gjennom det meir innsyn. Lobbyisme, det å prøve å påverke politiske prosessar det er ikkje noko negativt i det, det er ikkje noko skummelt i det, det er ikkje noko suspekt i det. Det er ein del av vårt demokratiske og politiske system. Dess meir openheit vi kan ha om det, dess betre er det. Difor vil Venstre halde fram med å kjempe for dette.

[10:36:58]: Takk til Venstre og SV for representantforslagene. Dem stiller vi i Miljøpartiet de Grønne oss bak. Jeg viser til innlegget som jeg holdt i forrige sak, knyttet til forbud mot at stortingsrepresentanter og deres nærstående skal kunne handle i børsnoterte selskap så lenge hen er folkevalgt på Stortinget. Det samme prinsippet mener vi åpenbart at også må gjelde statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet. Miljøpartiet De Grønne fremmet også et forslag om å innføre lobbyregister i forbindelse med Stortingets åpning og trontalen i høst. Det er bra at vi er flere partier som ikke gir oss på dette. Lobbyisme er i seg selv ikke farlig. Samspill mellom beslutningstakere og dem beslutningene angår, er viktig i et levende demokrati. Møter mellom politikere og personer som ønsker å påvirke politiske beslutninger, såkalte lobbyister, er helt legitime. Samtidig er det viktig at påvirkning gjøres på en måte som sikrer tilliten til systemet og beslutningsprosessene. Å innføre et lobbyregister på Stortinget vil være et skritt mot å styrke tilliten til Stortinget som institusjon og våre politikere, og sikre åpenhet om hvem som påvirker våre beslutninger. Venstre og Rødt har i dag egne og frivillige lobbyregistre som fungerer helt utmerket. Det viser at dette er fullt mulig, og vi er trygge på at Stortinget kan utforme en praktisk, hensiktsmessig modell dersom man ønsker det. Vi kommer derfor til å stemme for femte visepresident

Det er en samlet komité som viser til at ID-merking av katter kan gjøre det lettere å identifisere og gjenforene bortkomne dyr med eier og også å oppklare kriminalitet mot dyr. viser hele komiteen til at selv om det i dag ikke er et generelt krav om å merke katter, oppfordrer både Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet til ID-merking av katt. Det er en praksis som er etablert i mange land – Sverige, Spania, England, Belgia, Frankrike og flere. Vi vet at i Norge har vi i dag 50 000 hjemløse katter. Det forteller oss at vi har et stykke å gå for å få etablert tilstrekkelig dyrevelferd på dette området.

utålmodighet her og synes det er et godt og viktig forslag når vi har så store problemer med dyrevelferden – og ikke bare med

Et krav om obligatorisk ID-merking av katter vil ikke bedre forholdene for hjemløse katter, og det må flere andre tiltak til for å redusere antallet hjemløse katter.

Det er behov for å øke strafferammen for grove brudd på dyrevelferdsloven samt å øke bøtesatsene for grovt uaktsomme brudd på dyrevelferdsloven. Regjeringen har varslet en dyrevelferdsmelding i løpet av 2024, Fremskrittspartiet ser fram til omtalen av dette temaet i meldingen. Antallet hjemløse katter bør reduseres vesentlig. ID-merking, kastrering og sterilisering av katter som får gå fritt utendørs, er nødvendig for å redusere antallet hjemløse katter. ser vi fram til behandlingen av dyrevelferdsmeldingen og at den også omtaler flere tiltak for å sikre at vi får redusert antallet. På den bakgrunn vil ikke Fremskrittspartiet støtte forslagene i saken i denne runden.

Elvestuen (V) [10:44:07]: Dyr har en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot farer og unødvendige påkjenninger og belastninger. Det følger også av dyrevelferdsloven. Katter er domestiserte. Det finnes ikke naturlig ville katter i Norge. Likevel finnes det rundt 50 000 hjemløse katter i Norge. Mange av disse dyrene har det vanskelig, med både sult, kulde og sykdommer. Dyrebeskyttelsen anslår at nærmere 80 pst. av de hjemløse kattene dør etter kort tid.

Obligatorisk ID-merking vil ikke nødvendigvis hjelpe de kattene som er hjemløse i dag, men det vil forebygge dette i framtiden og forhindre at flere katter lider under denne problemstillingen. Krav til ID-merking av katter gjør at man kan finne igjen eierne til skadde, bortkomne eller døde dyr, og det gjør at man i større grad kan ansvarliggjøre dyreeiere som kvitter seg med dyrene sine på en uforsvarlig måte. ID-merking vil sannsynligvis også forebygge slik dumping av katter. Et krav om obligatorisk merking vil føre til at flere katteeiere vil få økt bevissthet om det ansvaret man påtar seg som dyreeier. Det vil også kunne øke terskelen for å foreta impulskjøp av dyr. Ikke minst vil lovpålagt ID-merking gi veterinærer og dyrevernorganisasjoner et verktøy til å gjenforene bortkomne katter med eierne, og det kan gi Mattilsynet et verktøy for å hindre at kattekolonier får utvikle seg. Med ID-merking vil eierskap kunne avklares raskt, og hjelpesentrene og andre som arbeider med hjemløse dyr, vil kunne bruke tid og ressurser på annet arbeid. I tillegg vil ID-merking forebygge uansvarlig kattehold ved at registrert eier er sporbar. Dette vil kunne føre til færre tilfeller av dumping og vanskjøtsel, siden det eksisterende lovverket kan håndheves mer effektivt. effektivt. Krav om ID-merking vil ansvarliggjøre eierne, øke kattenes status og føre til at flere velger å kastrere katten for å unngå uønskede kattungekull.

[10:47:23]: Jeg vil takke for- slagsstillerne for å ta opp dette forslaget. Som det kattemennesket jeg er, setter jeg pris på at man ønsker å forbedre dyrevelferden for bl.a. katter. Jeg ønsker at vi skal forbedre dyrevelferden for alle kjæledyr, og det er derfor regjeringen i disse dager jobber for å få lagt fram en dyrevelferdsmelding som skal inkludere alle typer kjæledyr. Jeg er helt enig i at det er altfor mange hjemløse katter og mye sykdom – det er mye vi ønsker å forebygge gjennom denne dyrevelferdsmeldingen.

velferd for kjæledyr, støtter vi ikke dette forslaget. Vi venter på dyrevelferdsmeldingen, som skal komme nå i vår, og vi ser fram til å kunne se dette i en større sammenheng. Une [10:49:23]: Obligatorisk ID- merking av katter vil ikke nødvendigvis i seg selv fjerne problemet med hjemløse katter i Norge, men det vil gjøre to ting: Det vil gjøre at de hjemløse kattene som er ID-merket, fortere kommer tilbake til eier, noe som gir mer kapasitet til Dyrebeskyttelsen og andre frivillige organisasjoner som er nødt til å hjelpe «røkla», altså de kattene som ikke som ikke har eiere som har ID-merket dem. Det vil også gi katten økt status, fordi det vil være et av veldig få tiltak som katteeiere kjenner til som vil være godt

Dyr har en egenverdi utover den verdien de har for mennesker. Dyrevelferdsloven slår det fast. Det var stort da dyrevelferdsloven kom i 2009 – den trådte i kraft i 2010 – og så tydelig stadfestet dette. Dyr skal behandles godt, og de skal beskyttes mot fare for unødvendige på kjenninger og belastninger. Når dette står i lov om dyrevelferd i Norge, at det offentlige har et ansvar for de kattene som vi ikke kjenner eierne til. Dette pålegger først og fremst dyreeierne et stort ansvar, men det ansvaret er det dessverre, som flere har vært innom, en del katteeiere som ikke tar. Det har vært et problem i flere tiår. Selv om kattens velferd har vært diskutert opp og i mente, er det fortsatt veldig mange som lar være å kastrere og «chippe» kattene sine, og fortsatt dumpes katter på gaten når eierne går lei av dem. Fortsatt forlater katteeiere dyrene sine uten tilsyn i flere uker i strekk i ferier. Det finnes tusenvis av mennesker i Norge som lar være å dra på ferie om sommeren fordi de vet at det da er høysesong for dumping av kattunger, og de vil være i beredskap til å kunne ta vare på de kattene. Konsekvensen er at 100 000 av de ca. 800 000 kattene som lever i Norge, er hjemløse. Mange av dem lider av sult, underernæring og plagsomme sykdommer. obligatorisk ID-merking bidra til å løse problemet. Det kan heve kattens altfor lave status i samfunnet og ansvarliggjøre katteeiere. Det gjør det enklere å gjenforene bortkomne katter med sine eiere, det vil lette arbeidet til frivillige organisasjoner, som i dag gjør et arbeid som egentlig ligger til det offentlige. Mattilsynet har snudd. Jeg har jobbet med dette i veldig mange år, og Mattilsynet har i lang tid vært kritisk til obligatorisk ID-merking av katter. i forbindelse med høringsinnspill til dyrevelferdsmeldingen, ID-merking og skriver at «IDmerking, kastrering og sterilisering av katter som får gå fritt utendørs, er nødvendig for å redusere antallet hjemløse katter».

ID-merking av katt er ein veldig god idé. Eg trur dei aller fleste er einig i at det å merka hundar og kattar er ønskjeleg og tener mange gode føremål.

Dette er ikkje første gongen det kjem forslag frå Stortinget om at regjeringa skal leggja fram forslag om å innføra obligatorisk ID-merking av kjæledyr. Eg er glad for å kunna seia at me er komne langt på vegen med eit slikt arbeid når det gjeld krav om merking av hund. Komiteen legg fram mange gode argument for kvifor ID-merking av katt er fornuftig. Eg kjenner til og med igjen nokre av dei frå mitt eige svarbrev til komiteen. Eg synest det er gode argument, og eg er sjølvsagt einig i dei.

Det er òg eit krav om ID-merking av kattar som skal vera med over landegrensene, og enkelte forsikringsselskap krev det same. eg berre seia at diskusjonen om å vera for eller mot ei obligatorisk plikt til å merka kattar ikkje er eit spørsmål om å vera for eller mot velferd for kattar.

kritikken om at me ventar med alt til dyrevelferdsmeldinga kjem, er ikkje korrekt. Når det gjeld obligatorisk ID-merking av katt, vil det verta omtala i dyrevelferdsmeldinga. Det vil koma andre tiltak for å styrkja velferda òg har gjort tidlegare – ein betydeleg grad av skepsis knytt til obligatorisk ID-merking av katt. Det handlar primært om utfordringar knytte til tilsyn og kontroll med ei slik plikt.

Når Sverige, Danmark og andre land har innført dette, og det er implementert, hva er det da som gjenstår som argument mot

kattar som ingen ønskjer å ta seg av. Det er eit kjempeproblem. Det er for enkelt å skaffa seg katt. Eg har ikkje tenkt å regulera det heller, men eg trur det er veldig viktig

sa- ken): La meg først rette en takk til forslagsstillerne for et godt og viktig forslag. Jeg vil også få lov til å takke komiteen for et godt samarbeid i behandlingen av denne saken. Saken vi behandler, dreier seg om et representantforslag fra SV om å sikre beredskap og driftsstabilitet på norsk jernbane. Bakgrunnen for forslaget reiser noen problemstillinger ved at tungt vedlikehold av jernbanemateriell i stort skal foregå i utlandet etter nye kontraktsinngåelser. Dette gjelder i første omgang togoperatøren Vy, og hva det vil bety for egen beredskap og drifts stabilitet på jernbanen at det statlige selskapet Vy allerede har valgt sveitsiske Stadler som leverandør av tungt vedlikehold av togmateriell, istedenfor det norske og statlige Mantena – uten at det i forkant er gjort utredninger av konsekvenser dette vil kunne få for egen beredskap dersom dette tilbudet ikke lenger vil være lokalisert i Norge. Komiteen er i denne saken enstemmig i forslag til vedtak: «Stortinget ber regjeringen sørge for at Jernbanedirektoratet umiddelbart setter i gang en utredning av konsekvensene det vil ha for driftsstabilitet og beredskap dersom tungt vedlikehold av togmateriell ikke lenger vil være lokalisert i Norge. Utredningen må skje i samarbeid med relevante aktører.» sagt fornøyd med at det er en enstemmig komité bak forslaget, og at dette blir vedtatt i Stortinget. Komiteen forventer, ut fra den informasjonen statsråden har gitt, at Vy nå vil utløse sin opsjon med Mantena fram til 2029. Jeg regner med at de øvrige partienes representanter vil redegjøre for de posisjoner de måtte ha og innta i andre spørsmål knyttet til denne saken. Flertallet i komiteen stiller seg noe undrende til ulike uttalelser i pressen, der det framkommer at Vy selv ikke vurderer at de har noe særskilt ansvar for å sikre nasjonal beredskap gjennom sine avtaler med underleverandører. Det kan isolert sett være riktig, men det er etter flertallets syn viktig at det synliggjøres hvem som har ansvar for beredskapen. Det er i denne sammenheng grunn til å understreke at når Vy etter regjeringens beslutning får direktetildelt en vesentlig del av togtilbudet i Norge, påhviler det også selskapet Vy et ansvar å sikre at Norge samlet sett får sitt beredskapsbehov dekket. Flertallet har i denne sammenhengen også merket seg at bekymringen for beredskapssituasjonen knyttet til vedlikehold synes større i eksempelvis Forsvaret enn i Jernbanedirektoratet. Flertallet merker seg særlig Forsvarets innspill i brev til denne saken, hvor de er svært tydelige i sin anbefaling. Tross det er vi altså fornøyde med at det blir en samlet komité og et enstemmig storting som stiller seg bak vedtaket.

(A) [11:06:03]: I Arbeiderpartiet er vi glade for at en samlet komité går inn for et forslag som understreker viktigheten av å ha oppmerksomhet rundt spørsmålene knyttet til driftsstabilitet og beredskap når det gjelder vedlikehold av togmateriell. I en verden som endrer seg på mange måter, også sikkerhetspolitisk, er det vårt ansvar å sørge for at viktig infrastruktur fungerer også i krise og krig. Det er avgjørende for den militære beredskapen, men også for sivilsamfunnet, at jernbanen er oppe og går og har en beredskap som sørger for at den fungerer over tid i en krisesituasjon. Mulighetene for forflytting av militært personell og utstyr er en essensiell oppgave i en krisesituasjon, men ikke minst: Jernbanens oppgave knyttet til transport av varer og folk er avgjørende viktig. viktig. Vi i Arbeiderpartiet registrerer at Jernbanedirektoratet allerede har fått i oppdrag å vurdere tiltak for å oppnå bedre vedlikehold av tog og utvikling av verkstedene. I totalberedskapskommisjonen vises det til at det er oppnevnt et anskaffelsesutvalg. Man skal vurdere muligheten for i større grad å stille krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser for å ivareta beredskapshensyn og nasjonale sikkerhetsinteresser. Denne rapporten skal foreligge til våren, vi er svært fornøyd med at statsråden har gjort det klart at problemstillingene vil bli fulgt opp ved framtidig direktetildeling av persontransport med tog. [11:07:55]: Høyre er glad for at det er blitt samstemmighet i komiteen om å starte avklaring av det beredskapsmessige og sikkerhetsmessige ved at togvedlikeholdet eventuelt skal flyttes til et annet land. Vi er ikke mot konkurranse, men vi er tilhengere av å ivareta beredskapen, og Forsvaret skriver i sin innstilling at man i en krigs- eller krisesituasjon ikke kan forvente at det svenske eller finske jernbanenettet – eller det danske for den del – skal være tilgjengelig for transport av norsk materiell. Da er det viktig at vi har en beredskap i Norge. Så er det mange sider ved denne saken som jeg kunne ha gått dypere inn i. det opprinnelige forslaget om å starte en vurdering av det sikkerhetsmessige langt utpå våren, lenge etter at Stortinget har fattet sitt vedtak, synes jeg ikke det var spesielt smart. Her har heldigvis komiteen samlet seg, på bakgrunn av det gode forslaget som representanten Fagerås og SV har i denne saken, er jeg glad for at Stortinget tar beredskapen og sikkerheten på alvor i forbindelse med det tunge togvedlikeholdet. Geir

Det handla om oppsplittinga og konkurranseutsetjinga av jernbanen. Det handla om reformer som ikkje på nokon måte har oppnådd noko av det dei var tenkte å skulle gjere. Det vi har att, er ein sektor der ansvaret er pulverisert og pålitelegheita er bortimot null. Eg veit ikkje om det var ønskjeleg at det skulle ryke fleire hundre arbeidsplassar innanlands og at vedlikehaldet av togmateriellet skulle til utlandet då Høgre inviterte til reform, men det er det som har vorte konsekvensen. I styrerom er det bestemt at Stadler skal drive både lett og tungt vedlikehald av togmateriell for Vy. Stadler sine verkstader ligg ikkje i Groruddalen eller langs norske skjenegangar, men bl.a. i Belarus og i Ungarn. Dette går ut over kompetanse og arbeidsplassar og sikkerheita i Noreg. Hurdalsplattforma slår fast at vi skal stoppe den vidare konkurranseutsetjinga av persontrafikken på jernbanen. Her har regjeringa levert. Mykje er ute av tuben, men eg ventar at regjeringa tek grep for å stoppe ytterlegare konkurranseutsetjing av oppgåver innanfor drift, vedlikehald og beredskap knytt til jernbanens infrastruktur. infrastruktur. Det er rett nok SV som er forslagsstillar i denne saka, men eigentleg bør spørsmålet gå til Framstegspartiet, Venstre og Høgre: Var det eigentleg meininga at jernbanereforma skulle medføre rasering av jernbanekompetansen og beredskapen i Noreg?

Vy har inngått en av- tale med Stadler om vedlikehold av togene som er omfattet av trafikkavtalene – dette før Stortinget fikk behandlet denne saken. Konsekvensen av å flytte tungt vedlikehold av jernbanemateriell ut av Norge til et annet land vil være store negative ringvirkninger. Vi kan nevne tap av arbeidsplasser, kompetanse og kapasitet og en svekket beredskapsevne, og dette vil gi en negativ klimaeffekt. Det er derfor skuffende at kontrakten ble inngått før Stortinget fikk behandlet saken. I en tid da alle er mer opptatt av sikkerhet og beredskap, finner jeg det oppsiktsvekkende at vi ikke skal ha denne beredskapen i Norge. Vi vet hvor viktig jernbanen er blitt i forbindelse med krigen i Ukraina, og jeg merker meg spesielt Forsvarets innspill til denne saken, som er svært tydelig i sin anbefaling. Forsvaret skriver: «Ut fra et forsvarsperspektiv er det viktig at vedlikehold av kritisk jernbanemateriell utføres i Norge.» Det vil ha avgjørende betydning for beredskap og sikkerhet at Vy etter en anbudsrunde har valgt Stadler som leverandør av tungt vedlikehold av togmateriell i stedet for Mantena. I dag leveres vedlikeholdstjenestene av det statlig eide Mantena, som driftes med deres verksted i Groruddalen i Oslo. av togmateriellet vil beredskapen svekkes betydelig. Det vil være uhensiktsmesig å gjøre Norge mer avhengig av andre land for å kunne holde driften oppe på norsk jernbane. Vi i SV er selvfølgelig positive til at Jernbanedirektoratet har varslet en utredning av beredskapen på jernbanen. Dette er en utredning som er helt nødvendig, men som jo vil ha begrenset verdi i og med at Vy allerede har tildelt denne kontrakten for tungt vedlikehold av togmateriell før utredningen foreligger. Statsråden burde sørget for at Vy ikke tildelte en slik kontrakt før den endelige utredningen fra direktoratet ble ferdigstilt, og sikret at dagens tilbud ikke flagges ut i påvente av utredningen. Satt på spissen vil det ikke lenger være noe nasjonalt togvedlikehold å utrede dersom kontraktene for å sende materiellet ut av landet allerede er signert.

Denne saken forteller oss mer enn noen gang at nå haster det med å få samlet jernbanen. Den situasjonen vi står i i dag, hvor det ene statlige selskapet kan få lov til å sette det andre statlige selskapets arbeidstakere og virksomhet i fare, må vi komme oss ut av. i Groruddalen hos Mantena og de 100 ansatte som frykter for arbeidsplassene sine og for framtiden sin, og fått presentert den usikkerheten. Dette er et kompetansemiljø. Dette er de eneste som kan tungt togvedlikehold i Norge. Hvordan skulle situasjonen vært i en mer kritisk og farlig verden om reservedeler, kompetanse og en stor andel av understellene til de norske togene er i Ungarn? Det er med rette at Forsvarets operative hovedkvarter har uttalt seg så kritisk til denne prosessen, for kritisk togvedlikehold er nasjonal beredskap. Og hvis ikke vi klarer å ha denne kompetansen og disse miljøene her i Norge og sikre at dette videreføres, så er vi dårlig stilt. to statlige selskap, og på toppen av dette er det et stort politisk alvor i denne saken. Vi har møtt de ansatte. De har gått til politisk streik, de har vært her, og de har på alle måter prøvd å klargjøre hva som er den aktuelle situasjonen for Mantena. Sjelden ser vi at både bedriftsledelse og ansatte er så samlet som her. Veien å gå her ligger ikke i dette forslaget, men vi er nødt til å komme oss dit at vi får samlet jernbanen på en sånn måte at vi kan bruke konsernmodellen med et hovedselskap og et datterselskap. Med det unngår vi også de de problemene som EØS-avtalen skaper for å få et godt system på dette. Det var jo glede- lig at vi klarte å få til en samlet komité, der man etter hvert klarte å dra regjeringspartiene med på det. på det. Det er å kommentere litt, spesielt kanskje Liens innlegg, der han har ensidig fokus på strukturer – ensidig.

Vår evne til å frakte personer, gods og forsvarsmateriell er selvfølgelig en viktig del av denne beredskapen. Jeg vil først presisere at persontog alltid vil bli vedlikeholdt i Norge. Vedlikehold av tog gjennomføres i løpet av korte perioder mens togene ikke er i bruk i det ordinære rutetilbudet. Dette omfatter vedlikehold på selve togene og komponenter som tas ut av togene og byttes ut med en vedlikeholdt komponent. Slikt vedlikehold må nødvendigvis gjennomføres i Norge. Komponenter som tas ut av togene, blir byttet ut med en ny komponent som enten er vedlikeholdt i Norge, eller som er sendt til utlandet for vedlikehold. Det er ikke slik at togene skal kjøres ut av landet. Komiteen har fremmet en samlet tilrådning om å sette i gang en utredning av konsekvensene det vil ha for driftsstabilitet og beredskap dersom tungt vedlikehold av togmateriell ikke lenger vil være lokalisert i Norge. Dette vil jeg naturligvis følge opp. Samtidig er det viktig å si at det må ikke nå skapes en forventning om at alt vedlikehold av komponenter som tas ut av togene, skal skje i Norge. Selv om vedlikehold av boggier gjennomføres i Norge, vil dette vedlikeholdet fremdeles være avhengig av deler som importeres fra utlandet. Norge vil, som et – sammenliknet med andre – lite jernbaneland, aldri kunne være selvforsynt med alt vi trenger for å opprettholde vårt togtilbud. Som jeg skriver i min vurdering av representantforslaget, vil vår beredskap til å opprettholde et togtilbud i krise og krig ikke kun være begrenset til vedlikehold som gjøres i Norge, men vil også være avhengig av at vi har tilstrekkelig lager av komponenter og innsatsfaktorer som vi importerer fra utlandet. Risikoen ved å importere fra utlandet er lavere ved å importere fra EU-land og NATO-land der vi har et sikkerhetspolitisk samarbeid. Togtrafikken på Østlandet benytter en stor andel av FLIRT-flåten. Vy har bekreftet overfor Samferdselsdepartementet at de vil videreføre avtalen om vedlikehold av boggier med Mantena fram til 2029. Mantena har også avtaler om vedlikehold av tog med andre togselskaper som drifter togtrafikken omfattet av de konkurranseutsatte trafikkpakkene. Tungt vedlikehold av tog vil dermed bli gjennomført i Norge i mange år framover.

kanskje mest problematiske av alle NATO-land, et land som Norge har holdt tilbake EØS-midler til, nemlig Ungarn. Er statsråden komfortabel med at dette

vennligsinnede land. Så tror jeg det er viktig at vi uansett tar med oss i disse diskusjonene at vi aldri vil komme i en situasjon hvor vi enten har egenproduksjon eller et komponentlager på egen hånd som gjør at vi er uten sårbarhet. Dette gjelder ikke bare for samferdsel og infrastruktur, det gjelder på mange sektorer. Men jeg gleder meg over, i likhet med Stortinget, at det blir en høyere bevissthet i den norske samfunnsdebatten, og jeg tror vi må gjøre mer på dette området framover. Morten Stordalen

11. oktober 2023 i et svar til Mona Fagerås fra SV svarer statsråden at tungt vedlikehold på FLIRT-togene skal gjennomføres av Mantena fram til 2029.

[11:26:27]: I innlegget mitt nå sa jeg følgende: «Vy har bekreftet overfor Samferdselsdepartementet at de vil videreføre avtalen om vedlikehold av boggier med Mantena fram til 2029.» Departementet har i denne saken innhentet informasjon fra Vy i flere omganger i 2023, og mine svar til Stortinget i fjor høst var i tråd med de opplysningene departementet hadde fått fra Vy. Vy har bekreftet overfor Samferdselsdepartementet at de vil forlenge avtalen med Mantena om boggivedlikehold på FLIRT-tog fram til 2029.

til 2025 med en opsjon? Eller er det mangel på respekt for Stortinget? Statsråd Jon-Ivar Nygård [11:27:17]: Jeg kan forsik- re om at det er i min fremste rekke av tanker og bevissthet at vi skal svare så presist som overhodet mulig til Stortinget. Jeg bare gjentar at vi i denne saken har innhentet informasjon fra Vy i flere omganger i 2023, og at mine svar til Stortinget har vært basert på den informasjon jeg har mottatt. Morten Stordalen Jeg stiller statsråden et oppfølgingsspørsmål: Kan vi nå heretter forvente litt mer presis informasjon til Stortinget når Stortinget henvender seg til departementet? Det er altså sånn Stortinget må forholde seg for å få faktainformasjon. I denne saken må kanskje statsråden være enig i at det er litt uheldig at det kommer så ulike signaler.

egentlig snart er en monopolist. Vi kommenterer litt, jeg synes det stort sett er gode innlegg, men jeg må slutte meg til at jeg tror Senterpartiets Geir Inge Lien drar det litt utenfor det det egentlig handler om. Dette handler ikke om konkurranse.

saken vi skal behandle her i dag, er en stor og viktig sak, og jeg tør påstå at alle partiene kjenner på ansvaret ved behandlingen av den. Jeg Jeg vil starte med å takke komiteen for en svært grundig og engasjert behandling. Jeg vil også takke for de mange gode og nyttige høringsinnspillene fra en rekke organisasjoner og bedrifter underveis. Dette har vært en veldig grundig behandling sammenlignet med mange saker på Stortinget. Historikken er at vi over mange år i Norge har kartlagt særlig området mellom Svalbard og Jan Mayen på hvordan sokkelen ser ut der, med tanke på muligheter for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel. Bakgrunnen for det er at Norge har en helt unik kompetanse, både gjennom virksomheten på sokkelen, de enorme havområdene vi har, og den tradisjonen vi har for en bærekraftig forvaltning. Kartleggingen har også blitt gjort mot et internasjonalt bakteppe. Det er et økende behov for mineraler internasjonalt fordi energiomstillingen i verden til fornybart krever langt flere mi neraler, og mange av de mineralene er det forekomster av på norsk sokkel. Samtidig er det blant våre allierte en stor erkjennelse av at vi må kunne utvinne mer av mineralene i vår del av verden for å ha kontroll på forsyningskjedene.

avdekker at det er store kunnskapshull om miljøet i dyphavet og mulige miljøkonsekvenser av denne typen virksomhet, potensielt også for fiskeriene. Høyre kunne på den bakgrunn ikke støtte meldingen sånn som den var framlagt. Men vi er glade for at de fire største partiene på Stortinget, herunder regjeringspartiene, ville sette seg ned sammen og jobbe fram et bedre og bredt forlik om hvordan rammeverket for denne virksomheten kunne se ut. Vi er glade for at det nå er høyere krav til miljø og kunnskap om miljø, at det er krav om et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og at det må fremmes en proposisjon for Stortinget forventningene om den kunnskapen vi skal ha, innen den første PUD-en blir behandlet og utvinning kan finne sted. Dette er en trinnvis, kunnskapsbasert prosess som er miljømessig ansvarlig. Det er selvsagt også innvendinger til det rammeverket som nå har blitt arbeidet fram mellom flere partier, men jeg er overbevist om at eventuell framtidig mineralvirksomhet på norsk sokkel kommer til å være kunnskapsbasert, og at man har god kjennskap til både miljøet og mulige miljøpåvirkninger når man kommer til det tidspunktet da utvinning eventuelt skal finne Det er et legitimt standpunkt å være imot det, men da er det ikke mangel på kunnskap man er imot; da er man imot noen som helst

leder): Utvinning av mineraler og metaller fra havbunnen kan i framtiden bli en ny og viktig næring for Norge og samtidig bidra til å sikre den globale tilgangen på viktige metaller. Behovet for mineraler vil øke sterkt de neste tiårene, og på havbunnen finnes det viktige mineraler som vi trenger for å bygge vindturbiner, solcellepaneler og elbiler som vil være avgjørende for at vi skal nå våre klimamål. Vi bruker også mineraler i en rekke hverdagsprodukter, som vannrør, heiser, batterier og mobiltelefoner. Den vestlige verden, og spesielt Europa, er i dag i stor grad avhengig av import for å dekke sitt behov for metaller og mineraler.

Jeg vil samtidig skynde meg å si at parallelt må også vi som samfunn bli bedre på å ta vare på og gjenbruke de metallene og mineralene vi allerede har. allerede har. En beslutning om åpning vil ikke i seg selv kunne føre til noe aktivitet til havs, men det er en forutsetning for leting fra private selskaper. Enhver privat aktivitet knyttet til havbunnsmineraler er avhengig av at man får tillatelse etter havbunnsmineralloven, og det er først etter at områdene er åpnet, og etter en søknadsprosess, at tillatelser til leting og utvinning kan gis til industrielle aktører. Uten en sånn involvering vil vi ikke kunne få avklart hvor store ressurser som faktisk finnes i norske havområder, hvorvidt ressursene kan utvinnes på en forsvarlig, bærekraftig måte, og om ressursene er lønnsomme å utvinne. Det er med andre ord en lang vei fram før utvinning kan bli en realitet, og første steg er altså å stille strenge miljøkrav og å skaffe mye mer viktig kunnskap.

data som i tråd med regelverket skal deles med staten. Så vil kartleggingen i statlig regi fortsette fra Sokkeldirektoratets side og gjennom MAREANO-programmet. Havforskningsinstituttet vil også få et oppdrag om å øke kunnskapen om regionale og lokale havstrømmer, både i Norskehavet og i Grønlandshavet, samt at relevante fagmiljøer, som Universitetet i Bergen, også vil inngå i et samarbeid for å samle inn mer og flere miljødata. Ved å kombinere kunnskapsinnhentingen fra staten, som fortsetter sin kartlegging av norske havbunnsmineraler og relevante natur- og miljøforhold, med at kommersielle aktører også kan bidra,

Myndighetene skal altså i forkant av en eventuell utvinning lage et oppdatert og sammenstilt kunnskapsgrunnlag om virkningen for miljøet, og dette oppdaterte kunnskapsgrunnlaget og konkrete krav til utvinning vil ligge til grunn når en eventuell framtidig søknad om utvinning behandles i Stortinget. det vi gjør i dag, er at vi åpner områder for mineralvirksomhet, men før det skal bli noen utvinning, skal man altså ha på plass et nytt, sammenstilt kunnskapsgrunnlag. Man skal ha den første planen for utvinning til Stortinget for behandling, og det er bare dersom man kan vise til at dette kan foregå på en bærekraftig og forsvarlig måte, at et framtidig storting vil kunne godkjenne en sånn utvinning. jeg lyst til å understreke at all aktivitet knyttet til leting etter forekomster er funnet å gi små miljømessige virkninger. Terje Halleland (FrP) [11:39:24]: Jeg har også lyst til å starte med å takke for et godt samarbeid i forhandlingene som er gjennomført i denne saken, og som har sikret oss et bredt flertall som kan gi aktivitet med utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel. Behovet for mineraler er stort, og det vil bare øke i tiden framover. Samtidig har vi de senere årene fått oppleve sårbarheten i samfunnet når det er mangel på råvarer, eller at råvarer ikke er tilgjengelig for alle på like vilkår. Stadig flere mineraler anses nå som kritiske råvarer. Markedet for mange av disse mineralene er konsentrert rundt veldig få aktører, og det er dominert av land utenfor Vesten.

Dette bør bekymre flere enn de partiene som utgjør flertallet i denne saken i dag. Europa er i en forsyningskrise på mineraler og er helt avhengig av import av mineraler fra autoritære regimer. Vi kan ikke forvente at andre skal sørge for den tilgangen til mineraler framover. Norge har både et ansvar og samtidig store muligheter. Det skal gjennomføres en trinnvis åpningsprosess hvor de første tillatelsene skal legges fram for Stortinget. Det kommer til å bli stilt store krav til aktørene. Det skal etableres egne arbeidsprogram for letefasen hvor det blir stilt krav til miljøkartlegging. Det skal vises til konsekvenser for miljøpåvirkning, naturmangfold og forholdet til annen næringsvirksomhet. Vi mener at dette er et forsvarlig rammeverk som sikrer miljøhensyn i hele prosessen. Norge har gode forutsetninger for å videreutvikle marin industri gjennom 50 års erfaring med aktivitet på norsk sokkel, det er lang tradisjon for samarbeid mellom myndighetene og industrien. Utvinning av havbunnsmineraler er en lovende næring som vi tror kan skape både verdier og arbeidsplasser i Norge. For å lykkes med dette er det viktig å tilrettelegge for de selskapene som nå vil satse på norsk sokkel. Vi vet hvor viktig det er med forutsigbare rammevilkår for næringsaktørene, spesielt i en næring som er helt i starten. Nå skal myndighetene sammen med aktørene tilegne seg mer kunnskap om mineralforekomster og miljø på store havdyp, samtidig som aktørene skal få tilstrekkelig forutsigbarhet for å investere i en ny næring. Det brede flertallet på Stortinget

Jeg tror det er svært viktig at det er akkurat i Norge dette vedtaket blir gjort. Alle vet at det kommer til å bli utrolig strenge krav til prosesser og til aktørene. Vi legger opp til miljøstandarder langt over det som eksisterer i dag, og der vi får mineralene våre fra i dag. Her har Norge muligheten til å gå foran og etablere internasjonale standarder for utvinning av havbunnsmineraler. Forutsetningen for utvinning av mineraler på havbunnen er at ressursene utvinnes på en lønnsom måte, måte, med akseptabel miljøpåvirkning og i sameksistens med andre næringer. Mineralaktivitet på havbunnen vil kreve kapital. Det må ha et langsiktig perspektiv og krever stabile og ikke minst forutsigbare rammebetingelser. Det håper jeg vi gir med dagens vedtak. [11:43:51]: Først vil jeg takke for et godt og konstruktivt samarbeid i komiteen, og for at flertallet har kommet til enighet om en åpningsprosess for havbunnsmineraler på norsk sokkel. Dette gir forutsigbarhet for det som kan bli en ny og viktig havnæring for Norge, og som også vil kunne bidra med kritiske råvarer til en verden i omstilling. Behovet for mineraler på verdensbasis er raskt voksende. Etterspørselen etter ulike kritiske og strategisk viktige mineraltyper som litium, kobolt og kobber forventes å mangedobles innen 2040. Samtidig er dagens produksjon, samt planlagt ny produksjon, langt under det forventede etterspørselsnivået. En tilstrekkelig og pålitelig tilgang på mineraler er avgjørende for at verden skal lykkes med den globale energiomstillingen, og for at Norge skal oppnå ønsket samfunnsutvikling. Økt gjenbruk av metaller og økt forskning på alternative materialer vil ha en viktig rolle for å dekke verdens behov, men vil alene ikke være nok. Tilgangen på nye, «jomfruelige» mineraler må derfor økes, og tilgjengelige forekomster må utforskes. Tilgangen på mineraler handler om beredskap og sikkerhet. I dag er utvinning og prosessering for mange mineraler og metaller konsentrert til noen få land utenfor Vesten, og i Europa er en i stor grad avhengig av import for å dekke sitt behov for metaller og mineraler. En slik avhengighet er for Senterpartiet helt uholdbar. Sikre forsyningslinjer av kritiske råvarer for vårt samfunn blir stadig viktigere i en mer uforutsigbar omverden. Vi kan ikke tillate at utviklingen og omstillingen av våre samfunn avhenger av velviljen til totalitære og ustabile regimer. Flere av våre allierte har allerede innført tiltak for å bedre tilgangen på strategiske og kritiske mineraler, Norge bør bidra med å øke forsyningssikkerheten for oss selv og våre allierte dersom vi kan gjøre dette på en mer bærekraftig og forsvarlig måte. Norge har lang erfaring med trygg utvinning av naturressurser på sokkelen, med strenge krav til miljø og sikkerhet. En ny næring for mineralutvinning til havs skal bygge videre på den tradisjonen. Hensynet til miljø, bærekraft og sikkerhet skal ivaretas i alle ledd i åpningsprosessen. Norge har gode muligheter for å bidra med nye mineraler til verdensmarkedene og styrke vår forsyningssikkerhet av viktige mineraler, med strengere krav til bærekraft, sikkerhet og arbeidsrettigheter enn det dagens forekomster utvinnes etter. Den muligheten mener vi at Norge må gripe. gripe. Kunnskapshullene om dyphavene og konsekvensene av en mineralutvinning skal tettes i letefasen. Staten skal nå, sammen med interesserte private aktører, begynne kartleggingen av mineralressursene og innhente miljødata i en letefase. Teknologi for utvinning skal utvikles og godkjennes etter strenge miljøkrav. Et nytt kunnskapsgrunnlag skal sammenfattes før de første utvinningstillatelsene kan godkjennes av Energidepartementet og Stortinget. Dette skal sikre et Dette skal sikre et godt kunnskapsgrunnlag før en beslutning om utvinning godkjennes av norske folkevalgte her i denne sal. Dersom en utvinning ikke er mulig å utføre på en miljømessig forsvarlig måte som også ivaretar hensynet til våre andre havnæringer, vil ikke en utvinningstillatelse godkjennes. Det er for tidlig å si hvordan en eventuell utvinning vil foregå, om det er lønnsomt, eller om det er mulig å gjøre dette på en bærekraftig og forsvarlig måte. Derimot er det ikke for tidlig å si, slik det brede flertallet i denne salen nå gjør, at vi må utforske forekomstene og tilegne oss mer kunnskap om havmiljøet i dyphavet. Dersom funnene er lønnsomme og en utvinningstillatelse gis, vil det kunne gi nye arbeidsplasser, øke vår egen og alliertes forsyningssikkerhet og bidra til verdens energiomstilling. Lars Haltbrekken (SV)

[11:48:34]: De siste dagene har NRK satt søkelyset på mange inngrep i naturen de siste fem årene som har gjort at vi har mistet veldig mye verdifull natur. Fram til i dag har visse deler av naturen vært utilgjengelig for oss mennesker, f.eks. den som har vært under en konstant kappe av is i Arktis, eller den naturen som er på mange tusen meters dyp. Disse delene av kloden har stort sett fått være i fred for oss mennesker, men i dag vil stortingsflertallet det annerledes. Nå skal vi slippe gruveselskapene til, så de kan herje på havbunnen – med miljøkonsekvenser vi ikke aner rekkevidden av. En rekke av våre fremste miljøeksperter har i klare ordelag, som det er umulig å misforstå, advart mot å åpne for gruvevirksomhet langt, langt nede i havdypet.

Videre inneholder den ikke vurderinger av om, eventuelt hvor og hvordan, det er mulig å drive mineralvirksomhet på en forsvarlig og miljømessig bærekraftig måte.» I innstillingen understreker flertallet at «Norges tradisjon og omdømme for ansvarlig bærekraftig forvaltning av naturressurser og havområder skal ivaretas i utformingen av krav og rammevilkår». Da spør jeg meg: Hvilken tradisjon og hvilket omdømme for ansvarlig bærekraftig forvaltning av naturressurser og havområder er det flertallet snakker om? Er det den som blindt overser og trosser de klare faglige advarslene mot oljeboring i sårbare havområder, som alle disse partiene har gjort seg skyldig i? Er det tradisjonen for å se bort fra vitenskapen når iskantsonen og oljeboring i iskantsonen diskuteres, de snakker om? Eller er det tradisjonen med å se bort fra den konklusjonen jeg nettopp leste opp fra Miljødirektoratet, de viser til? Jeg kan være med på understrekingen av at det er en tradisjon for disse partiene å se bort fra og trosse klare miljøfaglige råd, men spesielt ansvarlig eller bærekraftig er ikke denne tradisjonen,

når de sier at «rammeverket for mineralvirksomhet på norsk sokkel skal bidra til høye miljøstandarder for slik virksomhet også internasjonalt». Jeg tror dem heller ikke når de sier at de forventer at hensynet til fiskerinæringen, habitat og fauna skal ivaretas i utvinningstillatelsene. All erfaring viser det motsatte. Jeg spør meg: Hva skal de med innspill fra øvrige berørte statlige etater, herunder Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet, i forbindelse med utarbeidelse av forslag til arbeidsprogram for utvinningene, Jeg har mine sterke tvil om at de kommer til å lytte til disse innspillene uansett. De har i hele denne saken vist at de ikke lytter til dem, verken de klare advarslene fra Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet eller fra andre. Da har jeg større tiltro til næringslivet. Det må være et tankekors for et parti som Høyre, som liker å fortelle oss at de er på næringslivets side, at store deler av næringslivet ikke ønsker denne virksomheten. Konserndirektøren for kapitalforvaltning i Storebrand skrev i et innlegg i E24 8. desember i fjor: «Det er verken miljømessig eller økonomisk lønnsomt å utvinne mineraler fra havbunnen.» Han viser til flere forskningsrapporter som er kritiske til behovet for mineralene som finnes, og om det er bruk for dem i det grønne skiftet. Han viser også til en global koalisjon av 153 finansinstitusjoner, som er 18 ganger større enn oljefondets verdier. Denne koalisjonen har forpliktet seg til å redusere sine negative påvirkninger på naturen, og de sier at de ikke vil bruke mineralene fra dyphavet. Dette er selskaper som Samsung, Google, Volvo og BMW. Selv om flertallet her i dag åpner for å spille hasard med livet i havet, har jeg tro på at næringslivet kommer til å stoppe dette.

Til og med Equinor, som antakeligvis kan mest om norsk sokkel, og som kjenner norsk sokkel best, er negativ til å åpne for å lete etter havbunnsmineraler og drive med gruvedrift i Arktis. Det disse organisasjonene har bedt oss om, er ikke de justeringene som regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet har kommet med. Det de har bedt oss om, er en pause. Vi har ikke nok kunnskap, og vi kommer ikke til å få nok kunnskap. Den letingen som man nå skal åpne for, er første steg til utvinning, altså første steg til gruvedrift – det henger sammen. Saksordføreren snakket om et internasjonalt ansvar. Her er det også verdt å minne om at vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på naturen, for å stoppe Norge er faktisk et unntak. Det er ikke vanlig å åpne for gruvedrift på havbunnen. Vi er altså ledende i et angrep på sårbar natur. Vi skiller oss ut i verdenssammenheng som verstinger. Som sagt er leting og utvinning uløselig knyttet sikkerhetsmekanismen der Stortinget skal få de første planene for utvinning til behandling, er jeg dessverre redd for at får liten eller ingen betydning, og jeg skal forklare hvorfor jeg tror det. Det er fordi Det er fordi akkurat de samme partiene lar saklige argumenter som vi har fått høre, ikke minst gjennom en grundig høring, som vi har blitt advart mot mange, mange ganger nå, prelle av som om de var dekket av teflon. Det er ingenting som går inn på regjeringspartiene eller Høyre og Fremskrittspartiet. I stedet kjører de gjennom dette dette forslaget om å åpne for gruvedrift på havbunnen med en sikkerhetsmekanisme som de samme partiene kommer til å bruke til å si ja til utvinning. Vi får se når tiden kommer, men jeg tør vedde på at akkurat de samme partiene vil stemme for å si ja til utvinning når søknadene kommer.

når vi får disse planene til behandling. Det framstilles ofte som at vi må gjøre dette, at vi ikke har noe valg, vi er nødt til å ødelegge enda mer av naturen på grunn av det grønne skiftet, på grunn av mobiltelefoner, eller hva man bruker som unnskyldning. Men denne tankegangen tar ikke hensyn til at jordens ressurser er begrensede. Vi vet ikke hva vi ødelegger når vi begynner å tukle med havbunnen i Arktis. det er veldig effektivt å si at vi må gjøre noe, og at vi ikke har noe annet valg. Det er et effektivt politisk pressmiddel, men det er altså veldig, veldig få – om noen – stater som gjør det som Norge er i ferd med å gjøre nå. Det er ikke noe vi må gjøre. Sannheten er at større grad av resirkulering og redusert forbruk er det som ville gjort Norge bedre rustet

I stedet åpner vi nå for privat cowboy-virksomhet på havbunnen i Arktis. Det er veldig spesielt. Jeg gjentar: Dette er en mørk dag for norsk natur. Vi vet ikke konsekvensene av det vi vedtar i dag.

[11:59:18]: Saksordføreren var inne på alvoret rundt den beslutningen som flertallet er i ferd med å ta i dag. Jeg vil nok påstå at det er lenge siden energi- og miljøkomiteen har behandlet en sak, eller Stortinget har tatt beslutning i en sak, som har større internasjonal betydning enn det som er tilfellet med det Stortingets flertall er i ferd med å gjøre nå. Vi er det første landet i verden

biologiske mangfoldet som er der, i enorme områder – det første landet i verden som åpner. Det er det vi gjør, selv om det er en beslutning om at de første sakene om utvinning skal tilbake til Stortinget. Stortinget. Som representanten Haltbrekken var inne på: Det er få saker Stortinget har fått hvor det faglige rådet mot ikke å gjøre det, er så tydelig som i denne saken. Miljødirektoratet mener at konsekvensutredningen ikke oppfyller kravet i havbunnsmineralloven, og kan heller ikke se at naturmangfoldloven er lagt til grunn. De mener at konsekvensutredningen «viser vesentlige kunnskapsmangler om natur, teknologi, og miljøvirkninger» det som skal settes i gang. Man sier at mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen «vil ha betydelige irreversible konsekvenser for det marine miljøet». Havforskningsinstituttet mener at det er «alvorlig kunnskapsmangel om naturforhold og bunnstrømmer i utredningsområdet». Tydeligere tale fra fagmiljøer er vel sjelden – eller aldri – sett i saker som er kommet til Stortinget. Stortinget. Vi er da det første landet i verden som går inn for å åpne for gruvedrift på havbunnen. Det gir et fryktelig dårlig signal i forhold til Norges miljøanseelse. Vi har jo tidligere plassert oss sånn at vi skal ligge i front når det gjelder å ta vare på verdens hav. på verdens hav. Flertallet bruker som argument at dette er mineraler som vi er helt avhengige av, at nå er det en dominans av Kina – og det er det, enkelte mineraler opp mot 100 pst. og at det er nødvendig for å klare det grønne skiftet. For det første: Vi trenger ikke dette for å få til et grønt skifte. Det grønne skiftet må komme mye raskere. For å få utvinning på havbunnen er det snakk om 10– 15–20 år – i beste fall. Det europeiske vitenskapsakademiet mener at det ikke er nødvendig. Dette vil fordi utslippskuttene må komme mye raskere enn disse utvinningene vil kunne få på plass. Så bringer man inn det sikkerhetspolitiske argumentet om at vi trenger disse mineralene for å få mindre avhengighet av Kina. Men sannheten er, og risikoen er, at flertallet, ved å gå inn for denne saken og drive fram mineralutvinning på havbunnen i Norge, er med på å åpne døra for like stor kinesisk dominans også i utvinning av havbunnsmineraler. Det er tre, kanskje fire, land i verden som nå er pådrivere for gruvedrift på havbunnen. Det er Norge, det er Kina, det er Cookøyene, og det er Nauru. Der den store diskusjonen pågår, der vi blir en døråpner, er i Den internasjonale havbunnsmyndigheten, ISA, hvor dette jobbes for. Kina har posisjonert seg både med at det er de som har den største tildelingen av arealer internasjonalt, arealer på størrelse med Storbritannia, og også viser den største viljen til å sette i gang. Nå er vi en døråpner for den samme posisjoneringen. Det er det ikke bare jeg som sier, det skriver de i Washington Post og andre internasjonale medier. Samtidig med at vi ligger i front for å åpne, ser vi en verden som går mer og mer imot. Nå er det vel nærmere 30 land som alle har markert at de vil ha et moratorium når det gjelder utvinning på havbunnen. er det noe Norge har sikkerhetspolitisk interesse av, er det å ta det samme standpunktet i Den internasjonale havbunnsmyndigheten og ikke gå videre med den åpningen som flertallet gjør.

Jeg er vokst opp med hiten «Bruk hodet – vi har bare en klode». I de fleste saker hvor miljøet og naturen taper, kan man i alle fall se sånn cirka hvordan flertallet har brukt hodet sitt. Man kan se sånn cirka hvilke miljøhensyn som har blitt veid opp mot hvilke andre hensyn. Det som sjokkerer meg mest med denne saken,

Det gjør at Miljødirektoratet sier tydelig at det ikke finnes beslutningsgrunnlag her. Vedtaket Stortinget gjør i dag, er kanskje ulovlig det bryter kravet om konsekvensutredning. Det går ikke an å konsekvensutrede noe man har så lite kunnskap om at man ikke vet hvilke konsekvenser det kan ha, engang hvilke miljøkrav det kan være mulig å sette for å unngå en naturpåvirkning som vi er pålagt å unngå. Det overrasker meg stort at konservative Høyre har valgt å gå inn for denne åpningen. At regjeringen har et press på seg etter at et sånt ønske har funnes i en del år, og ikke ønsker å bruke penger på den kartleggingen som bør skje i offentlig regi, kan man til en viss grad forstå, men at Høyre bidrar til det flertallet i Stortinget, forundrer meg veldig.

Dagens beslutning om å åpne store deler av Norskehavet for mineralutvinning på havbunnen bryter med viktige prinsipper om kunnskapsbasert forvaltning og også det grunnleggende prinsippet om å være Stortingsflertallet overkjører rådene fra sine egne faginstanser og ignorerer også motstand og advarsler fra sine nærmeste naboland. Denne beslutningen har minst fire alvorlige varsellamper som hver for seg kunne vært tilstrekkelig til å be om å vente og heller hente mer kunnskap først. Den første fallgruven er at det er miljøfaglig useriøst. Etter Miljødirektoratets vurdering er det rett og slett ikke ikke beslutningsgrunnlag for å åpne for mineralutvinning til havs. De viser videre til «vesentlige kunnskapsmangler om natur, teknologi, og miljøvirkninger». At så klare advarsler fra regjeringens egne fagfolk blir så grundig overkjørt, er skremmende. Et minstekrav burde vært å etablere et moratorium mot gruvevirksomhet på havbunnen fram til vi har mer kunnskap, noe Miljøpartiet De Grønne sammen med flere andre partier her i dag fremmer forslag om. Det ville for øvrig også vært i tråd med synet til Storbritannia, Sverige, Frankrike, Tyskland, Finland, Canada, Brasil Den andre fallgruven er at vi gambler med fiskeriressursene våre. Havet rundt Svalbard og sørover mot Norge er rikt på fisk, og det er godt forvaltet i dag. Å åpne for gruvevirksomhet i dette området er et eksperiment med fiskebestander som har skapt liv og inntekt og bosetting både i Norge og i mange andre land i århundrer. Vi vet at økosystemene i havet henger sammen, men vi vet for lite om artene på havbunnen til å forstå hvordan gruvedrift vil påvirke sild, torsk og hval. Det eneste vi vet, er at mineralvirksomhet vil ha betydelige og irreversible konsekvenser for det marine miljøet, og vi kan legge til det vi ellers vet – at havet er under stort press også fra andre påvirkninger, bl.a. klimaendringer, forurensning og aktivitet i havet. Den tredje alvorlige fallgruven er at Norge setter en farlig internasjonal presedens, både ved å være først ute med å slippe industrien løs på naturen i dyphavet, og ved å sette en ekstremt slurvete standard for hva slags kunnskap som trengs. Her setter Norge et eksempel som vil bli brukt til å legitimere uforsvarlige åpningsprosesser andre steder i verden. Det fjerde store problemet er at vi tråkker rett ut i et utenrikspolitisk farvann med mye sjø, som min morfar ville kalt det. Han er vokst opp i et fiskerbondesamfunn langt ute i havgapet. Her er det mye bølger. Det er det ikke redegjort for i det hele tatt i stortingsmeldingen. Debattert i offentligheten eller vurdert av Stortingets utenrikskomité er det heller ikke. En lang rekke land har fiskeriinteresser som kan bli påvirket av gruvedrift. Komiteen har også mottatt høringsinnspill som påpeker akkurat dette, at dagens vedtak kan medføre friksjon og oppmerksomhet rundt Norges tolkning av traktaten.

Som flere har vært inne på allerede, er det store kunnskapshull i grunnlagsrapportene som har blitt forelagt da den behandlet saken. Spesielt vil jeg trekke fram fiskeri og miljø. Det har vært fokusert mye på de konsekvensene vi ser på naturen allerede, og nå går vi altså inn i et nytt farvann, som i verste fall kan medføre stort tap av viktig biologisk mangfold. Jeg vil også si, etter å ha vært borti veldig mange saker, at jeg knapt har vært borti en sak med så sterk faglig kritikk og fraråding som det er i denne saken. Flere har referert til det, enten det er til Miljødirektoratet, med sine tydelige råd, eller til Havforskningsinstituttet, med en tydelig beskjed til regjeringa. I denne saken åpnes det et enormt område, og vi vet hvordan dette veldig ofte går. Dette er et ja i dag, så blir det investert mye penger for å se om dette er mulig, stor for at det også presses fram et ja i neste omgang. Jeg vil si at når en ikke lytter til de innvendinger som ligger på bordet i dag, hvorfor skal en lytte til de innvendingene som eventuelt kommer i neste runde? Kristelig Folkeparti legger forvalteransvaret til grunn. Vi legger føre-var-prinsippet til grunn. Vi burde hatt mer kunnskap før en fattet vedtak om å åpne. Jeg vil også si, til det geopolitiske, at vi har en sårbarhet knyttet til mineraler. Jeg synes det er et viktig poeng, og jeg er bekymret for tilgangen på mineraler.

utvinnes på en veldig positiv måte alle steder – det har jeg en grunnleggende skepsis til. Så utgangspunktet til Kristelig Folkeparti er at vi er positive til mulighetene som kan ligge der,

Til slutt vil jeg bare legge til at sånn vi ser det, er det positivt at Høyre får til endringer i saken, bl.a. dette med at saken skal innom Stortinget. Det mener jeg er bra.

[12:13:23]: Først vil jeg tak- ke komiteen for et grundig og godt arbeid med stortingsmeldingen gjennom den innstillingen vi nå behandler. Jeg er glad for at det er et bredt flertall for forslaget om åpning av et område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet. Det sikrer grunnlaget for det som kan bli en ny havnæring for Norge, og det skaper forutsigbarhet for industriaktører som vurderer å investere i leting og kartlegging av mineralforekomster på havbunnen. Vi vet veldig godt at verden trenger mineraler. Etterspørselen etter mineraler og metaller er forventet å øke betydelig framover, i takt med økt utrulling av fornybare energiløsninger, elbiler og økt elektrifisering av samfunnet. Mineralene som vi skal bruke i det grønne skiftet, må komme fra et sted. I dag er det slik at viktige mineraler som samfunnene våre er avhengige av, og som vi bruker hver dag, ofte utvinnes på steder med dårligere miljøstandarder og arbeidstakerrettigheter enn det vi normalt vil bekjenne oss til. Vi har et moralsk ansvar også for hvordan vi får tak i innsatsfaktorene som vi er avhengige av å bruke for utviklingen av samfunnet vårt. Produksjon og prosessering er i dag for mange mineraler og metaller konsentrert til noen få land utenfor Vesten, og i den vestlige verden, og spesielt Europa, er vi i stor grad avhengige av import for å dekke metallbehovet som vi har selv. Denne produksjonsstrukturen kan gi utfordringer for forsyningssikkerheten for vestlige land. Vi så hva som skjedde med energimarkedene da russisk gass falt bort: Europa hadde blitt for avhengig av én leverandør. Dagens geopolitiske situasjon gjør det derfor enda viktigere enn før at de globale forsyningskjedene for metaller er diversifiserte, at vi i den vestlige del av verden ikke blir sårbare ved bortfall av forsyninger fra enkeltland vi ikke ønsker å gjøre oss avhengige av. Mineraler på havbunnen, inkludert fra Norge, kan på sikt spille en viktig rolle i framtidig forsyning av metaller. Norge har et ansvar for å forvalte også disse naturressursene ansvarlig og kunnskapsbasert. Derfor mener jeg vi skal undersøke mulighetene for å utvinne havbunnsmineraler i Norge, så lenge det kan gjøres bærekraftig, forsvarlig og lønnsomt. For å få den kunnskapen trenger vi at flere leter, og det krever at områder åpnes for slik virksomhet. Regjeringen har derfor foreslått å åpne et område på norsk kontinentalsokkel slik at også kommersielle selskaper kan bidra med å avklare hvorvidt ressursene er lønnsomme, og jeg understreker: på en bærekraftig måte. Slik kommersiell virksomhet er i en svært tidlig fase. Det er fortsatt kunnskapshull som må fylles før utvinning eventuelt kan starte. Regjeringen legger derfor opp til en skrittvis tilnærming til havbunnsmineralvirksomheten og vil etter en åpning velge ut mindre avgrensede områder som gjøres tilgjengelige for leting og kartlegging i første omgang. Med tillatelsen vil det følge krav til kunnskapsinnhenting og datainnsamling. En En åpning av områder er ikke det samme som at det gis tillatelse til utvinning. Det er et betydelig arbeid som skal gjøres før det kan skje, og hele prosessen skal gjennomføres basert på en skrittvis og føre-var-tilnærming. Finner man at den konkrete foreslåtte utvinningen kan gjøres bærekraftig og forsvarlig, vil det også kunne bety arbeidsplasser og verdiskaping langs hele kysten og bidra til at leverandørindustrien kan få flere bein å stå på. Jeg har god tro på at næringen, kunnskapen og teknologiutviklingen vil vise at utvinning kan skje på en bærekraftig og forsvarlig måte. Norge Norge har i dag en lang og stolt tradisjon for en helhetlig og god forvaltning av ressursene våre. Vi har lang erfaring med næringsvirksomhet, og vi har sterke forsknings- og teknologimiljøer

[12:17:52]: Flertallet har i innstillingen blitt enige om en mer forsvarlig og trinnvis åpning for mineralvirksomhet. Som statsråden understreker, vedtar vi ikke i dag

økosystemer og bunnstrøm, og herunder om de lokalt kartlagte naturforholdene er særlig verdifulle og sårbare. Vi understreker videre viktigheten av mer kunnskap om konsekvensene av fysisk fjerning av manganskorper, partikkelavsetning og sameksistens med andre næringer. Nå er bevisbyrden over på aktørene, men også på regjeringen som skal utforme krav til arbeidsprogram og krav til prosjektspesifikk konsekvensutredning og mulige andre forskrifter. Vil statsråden sikre at det stilles såpass strenge krav til bl.a. miljøkartlegging, som gjør at vi kan tette noen av de kunnskapshullene framover? og jeg mener det er veldig viktig at vi gjør det, for vi skal gjøre det på en troverdig og god måte som står seg i ettertid. Det å tette de kunnskapshullene som vi i dag har, er helt nødvendig gjennom den åpningsprosessen vi nå har startet. til å understreke at jeg er veldig glad for den innrammingen som flertallet i Stortinget nå gjør. Jeg synes det var en fin tilføyelse til det som var rammene den gangen vi fikk havbunnsmineralloven, og jeg synes også det er veldig flott at Stortinget vil behandle de første sakene i dette løpet. Jeg tror det er viktig med nettopp kunnskap og

Miljødirektora- tet sier at konsekvensutredningen som er gjort, ikke oppfyller kravene i havbunnsmineralloven § 2-2. De sier at vi mangler kunnskap for å behandle spørsmålet om åpning. Mitt enkle spørsmål er: Hvor sterke advarsler må Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet og andre miljøfaglige etater komme med i forbindelse med de enkelte utvinningssøknadene før Energidepartementet anbefaler at utvinningstillatelse ikke [12:20:47]: Jeg vil skille vel- dig tydelig mellom kunnskapen for å starte eller gjennomføre en åpningsprosess, som vi nå gjør, og det å gi godkjenning til en utvinningstillatelse. Det er to veldig forskjellige ting. Åpningsprosessen og det åpningsvedtaket som i dag gjøres, mener jeg det er god kunnskap om og et godt grunnlag for å gjennomføre. Jeg mener, som jeg sa til svar på forrige replikk også, at den innrammingen som stortingsflertallet gjør, er av positiv karakter. Jeg støtter helhjertet opp om det. Så er det viktig at vi fram til vi eventuelt skal godkjenne en utvinningstillatelse endelig,

Haltbrekken (SV) [12:21:48]: Statsråden sier at det er to forskjellige ting å åpne for leting og å åpne for utvinning. Men når man åpner for leting på et sviktende grunnlag, og Miljødirektoratet, som er regjeringens fremste miljøfaglige organ til å vurdere disse tingene, sier at man ikke ikke har beslutningsgrunnlag for å åpne for leting, må jeg gjenta spørsmålet mitt, som jeg ikke fikk svar på: Hvor sterke advarsler må Miljødirektoratet komme med i forbindelse med de enkelte utvinningssøknadene før Energidepartementet anbefaler at utvinningstillatelse ikke gis? [12:22:35]: Jeg mener at den åpningen vi nå gjør, ikke er på sviktende grunnlag. Tvert om, det er på et trygt og godt grunnlag. Vi vet mye om letefasen, og så må vi hente inn mer kunnskap før vi eventuelt kan godkjenne en utvinningstillatelse. Det er det denne prosessen legger opp til, og jeg jeg er helt trygg på at det kommer til å foregå på en god måte som følger opp de forvaltningstradisjonene vi har på norsk sokkel. [12:23:13]: Statsråden snakket om et moralsk ansvar og var opptatt av at vi ikke kan overlate mineralutvinning til land som har dårligere arbeids- og lønnsvilkår enn oss selv,

at mineralutvinningen der vil foregå fra skip, det er langt fra land. Det skiller seg egentlig ganske mye fra annen offshoreaktivitet vi har. Jeg er bekymret for at det kan bli arbeids- og lønnsvilkår som ikke er særlig gode, at det ikke automatisk følger de norske arbeids- og lønnsvilkårene. Er statsråden bekymret for det samme? Med dagens re- gjering er jeg ikke bekymret for det. Vi jobber med at vi skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid på norsk sokkel og i norsk farvann, og det kommer også til å omfatte havbunnsmineraler og aktivitetene som ligger i tilknytning til det. Hvis statsråden er så sikker på dette, er spørsmålet om

[12:24:54]: Jeg kan ikke sva- re for hvordan tariffavtaler og andre ting blir utformet, men vi er veldig tydelige i regjeringen på at vi skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid på norsk sokkel og i norske farvann. Dette ville bli omfattet av det. Fiskeri- og havbruksministeren jobber intenst med den saken nå for å få den fram for Stortinget. Det er en viktig prinsipiell sak. Jeg var svært opptatt av den i forrige stortingsperiode, da jeg var i opposisjon, og jeg er like helhjertet opptatt av den nå som en del av regjeringen. Jeg er veldig glad for at regjeringen har den tilnærmingen til det. Vi ønsker ikke å utvikle havnæringer i Norge som baseres på sosial dumping, på uverdige forhold for norske arbeidstakere eller som på en annen måte manipulerer den type virksomhet. Det er nettopp det vi skal bort fra. Det er det som også er mye av bekymringen

så det er jo en åpning man ønsker å gå inn for her. Dette handler slett ikke bare om den norske sokkelen. Det handler selvfølgelig også om – siden vi er de første hva som vil skje i internasjonalt farvann, og de beslutningene som skal tas i Den internasjonale havbunnsmyndigheten, ISA, der Sokkeldirektoratet møter, og har gjort det, så statsråden er jo også involvert i dette. Mitt spørsmål er: Siden statsråden er opptatt av miljø

[12:27:17]: Nå behandler vi det området hvor det er lagt opp til åpning, og hvis det blir ytterligere utvidelser av det, kommer det til å bli behandlet på samme grundige måte som denne. Jeg mener at vi har et godt rammeverk. Representanten var jo selv klima- og miljøminister i den regjerin gen som fikk vedtatt havbunnsmineralloven, og som var den som var arkitekten bak å få dette arbeidet i gang. Jeg går ut fra at også den regjeringen som var forut for dagens regjering, hadde et ønske om at en skulle komme i gang med utvinning av havbunnsmineraler, og at det var derfor en la fram denne loven. en ordentlig og ryddig måte. Når det gjelder åpningsprosesser, er det forhold som vi må gå til Stortinget med. Det tror jeg er veldig klokt og veldig ryddig og riktig, for det er Stortinget som skal bestemme over havområdene våre og innrammingen av bruken av dem.

åpne havområdene for havbunnsmineraler, verken tidligere eller nå. Spørsmålet mitt blir likevel: Statsråden snakker som om den beslutningen vi gjør nå, bare er et lokalt forhold for Norge.

for utvinning i internasjonalt farvann, som Kina er det landet som vil stå i sterkest posisjon for å dominere? knyttet til havbunnsmineraler, som jeg mener står seg godt nå. Det er et forholdsvis stort område, med stor sannsynlighet for at det er havbunnsmineraler som kan utvikles, og så er det om å gjøre å se om dette kan gjøres på en bærekraftig måte. Det er det steget vi har tatt nå. Vi har ikke gjort andre vurderinger utover det. Ellers er jeg litt forundret over at representanten nå ikke er for havbunnsmineraler, i og med at han var med i den regjeringen som la fram havbunnsmineralloven og fikk den vedtatt i Stortinget. Une

han omtaler det som om Miljødirektoratet ikke har visst hva det er de gir innspill til. Høringsinnspillet har vært til stortingsmeldingen som handler om en åpning. Det er også til stortingsmeldingen som handler om en åpning, at Miljødirektoratet sier det ikke beslutningsgrunnlag fordi vi mangler grunnleggende kunnskap til å kunne vurdere det konkrete inngrepet, altså utvinning av havbunnsmineraler – hvordan det kan skje, og kravene til det. Det er veldig

har vært og kartlagt. Mitt spørsmål ligner litt på Lars Haltbrekkens, som heller ikke fikk svar. Det er: Hva kunne Miljødirektoratet skrevet i sitt høringsinnspill for at regjeringen skulle konkludert annerledes? [12:31:03]: Jeg mener vi har nok kunnskap til å gjennomføre en åpningsprosess. Vi er veldig åpne – både i det vi har kommunisert utad, og i det vi skriver i meldingen – om at vi trenger å tette kunnskapshull før vi kan gi tillatelse til en utvinning. Den prosessen er tydelig omtalt flere ganger, og den er også rammet inn på en veldig god måte av stortingsflertallets vedtak. Åpningsprosessen starter en prosess for mer kunnskapsinnhenting nettopp for å tette de kunnskapshullene, og inviterer også kommersielle selskaper til å kunne vise til og dokumentere både teknologi kunnskap og forståelse om det som er der. Vi kommer til å følge opp de kravene som skal stilles, både gjennom arbeidsprogram og gjennom hele letefasen, før en eventuelt kommer til Stortinget med et forslag om en utvinningstillatelse, som vi skal gjøre ut fra det som nå ligger som flertallsinnstillingen til Stortingets behandling.

et mindre felt hvor man er interessert, vil man f.eks. kunne finne arter, men man vil ikke vite om det er en sjelden art eller en veldig vanlig art. Man vil ikke vite om det er en art som er viktig for økosystemet, eller hvilken rolle den har, f.eks. for fiskeriinteressene,

uavhengig av en åpning for kommersielle interesser på havbunnen. Jeg er helt sikker på at statsråden vil være enig i at det er en forskjell på hvilke premisser som legges til grunn når man henter inn kunnskap – om det er økonomiske interesser, eller om det er samfunnsnytte og helhetshensyn. Mitt andre spørsmål til statsråden blir: Hvis man finner ut at det er lite mineralressurser å hente ut, men relativt store miljøkonsekvenser i et spesifikt felt, vil det gjøre at man sier nei til det feltet? Statsråd Sannsynligheten for et nei i den siste delen av spørsmålet er selvfølgelig stor. Hvis det er lite ressurser og det ikke er bærekraftig å gjøre det, blir det ikke utvinning av disse mineralene. Jeg skal ikke nå forskuttere en slik behandling, men det er opplagt at det må være både lønnsomt, bærekraftig og gjennomført på en god og trygg måte. Det er det som er innrammingen ut fra åpningsprosessen og de vilkårene som er stilt knyttet til det. Jeg konstaterer også at Miljødirektoratet er veldig skeptisk og imot i sin høringsuttalelse. Jeg tar selvfølgelig det på alvor, men det er ikke alltid slik at alle etater etater og departementer er enig før en legger fram en sak. Denne saken står regjeringen bak. Vi mener det er en god, balansert løsning som ivaretar de ulike hensynene som har kommet fram gjennom høringsinnspillene, og den legger grunnlag for ytterligere kunnskapsinnhenting før en skal gå i gang med en eventuell utvinning. Kjell

[12:35:32]: Det er en veldig sammenfallende prosess, det vi nå legger opp til, med havbunnsmineraler og det som foreligger for olje og gass. Det er relevant å peke på det, for der åpner vi et område for letevirksomhet gjennom TFO-rundene, f.eks. Selskapene må lete, de må dokumentere at dette er bærekraftig, de må dokumentere at dette er en forsvarlig måte å gjøre det på. Det blir på samme måte i dette men her blir det også veldig strenge krav gjennom den innrammingen som nå foreligger, på hva som er arbeidsprogrammet, og hva som skal svares ut i arbeidsprogrammet. Jeg mener det er et veldig godt grunnlag. I tillegg kommer Stortinget

Fire partier på Stortin- get vil i dag gi flertall for å åpne et område på størrelse med Storbritannia for utvinning av havbunnsmineraler. Flertallet gjør det mot rådet til flere viktige fagetater, som Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet. Flere land går imot Norges planer. Blant disse er Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Årsaken til motstanden er at de mener vi har altfor lite kunnskap om miljøpåvirkningene denne typen gruvedrift vil ha. Det er også noe flere representanter har påpekt i dag. Flere store globale selskaper har også vendt tommelen ned for utvinning av havbunnsmineraler. Ja, listen over motstandere av Norges planer er svært lang. For dem av oss som forstår at dagens vedtak vil gi Norge et omdømmeproblem, kan det likevel være håp i hengende snøre. Det er muligheter for at vedtaket Stortinget gjør i dag, kan bli kjent ugyldig. Advokat og ekspert på havrett Elise Johansen i advokatfirmaet Wikborg Rein har gjort en utredning om regjeringens konsekvensutredning for WWF, hun konkluderer med at regjeringens konsekvensutredning ikke er grundig nok i henhold til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen, altså havbunnsmineralloven. Det kan bety at dagens stortingsvedtak vil være ugyldig fordi konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravet i § 2 i havbunnsmineralloven. Høsten 2021 tok Jonas Gahr Støre over som leder i det internasjonale havpanelet. Kort tid etter sendte Statsministerens kontor ut en pressemelding der Støre pekte på følgende: «Norge er et foregangsland innen havforvaltning. Havpanelet representerer et viktig arbeid Norge har startet for bærekraftig havforvaltning globalt og som vi sammen med våre partnere må sørge for blir virkelighet.» Hadde statsministeren vært her, skulle jeg ha spurt ham: Hvor bærekraftig er det med gruvedrift på havbunnen, der vi skal skrape av metallskorpen på bergveggene nede i dypet etter ostehøvelprinsippet? Havforskningsinstituttet og mange andre mener, som nevnt tidligere, at åpning av gruvevirksomhet på havbunnen uten god nok kunnskap om miljøpåvirknin gene vil svekke Norges omdømme. I sitt høringssvar skriver Havforskningsinstituttet bl.a.: «Med en åpning av utredningsområdet for mineralvirksomhet som

Gjennom flere år har vi i Norge pøst ut hundretalls millioner til bevaring av regnskog og har hatt pekefingeren høyt hevet når det gjelder andre lands manglende omtanke for klima og miljø. Det er viktig at vi spør oss selv: Er Norge som havnasjon tjent med et omdømmetap i den skalaen vi nå ser komme? Det bør vi tenke nøye over.

Jeg setter særlig pris på representanten Ropstads innlegg. Han ser at her har man gjort et stort arbeid ved at det rammeverket som først var foreslått, er gjort bedre på akkurat de punktene som etterspørres fra opposisjonen. Så er spørsmålet om det er langt nok, om det er forsvarlig nok. Også det representanten Ropstad kom inn på med petroleumsnæringen, synes jeg er et veldig relevant poeng, alle partiene her i salen synes det er greit at man leter etter olje og gass i områder som man ikke har full kunnskap om. Men vi har stor kunnskap om hvordan man kan forvalte den typen leting og utvinning, slik at vi får den kunnskapen innen man gir godkjennelse for utvinning. Det er den metodikken, den unike erfaringen Norge har, vi anvender på havbunnsmineraler, også gjør det naturlig at nettopp Norge er tidlig ute, fordi vi har den kunnskapen, sammen med kunnskapen om bærekraftig havforvaltning.

ha kommersiell letevirksomhet for å få miljødata fra de områdene som er interessante, i tillegg til den forskningen i statlig regi som har foregått i mange år, og som Stortinget også har bevilget penger til å fortsette med. All den kunnskapen blir blir akkumulert, og Stortinget har veldig høye forventninger til det kunnskapsnivået man skal ha før man eventuelt gir grønt lys til at man kan gå videre med utvinning. Det med kunnskap, som virker å være et sentralt spørsmål for mange her, er derfor veldig godt ivaretatt

[12:43:03]: Jeg vil også kommentere noen av de påstandene som kommer fra talerstolen i dag.

de vil da få et arbeidsprogram hvor det stilles strenge krav. Blant annet er det krav om at de dataene som de henter inn, skal deles med staten. Så er det slik at man åpner et område for å kunne starte leting, men man starter ikke å lete i hele dette området. Det er et lite område som vil bli lyst ut, og hvor man kan søke om å få tillatelse til å lete. Dersom man i det lille området hvor man leter, skulle finne at det kan vurderes som lønnsomt å utvinne, skal man også komme med en prosjektspesifikk konsekvensutredning, programmet for den konsekvensutredningen skal ut på høring. Det samme skal konsekvensutredningen når den er ferdig. Her skal man også kunne bevise, når man eventuelt kommer med en søknad, at det kan utvinnes på en bærekraftig og forsvarlig måte. I tillegg har myndighetene fått på plass et oppdatert og sammenstilt kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for den eventuelle søknaden som kommer til Stortinget for behandling, noe som er det ekstra steget som er lagt inn i denne prosessen gjennom Stortingets behandling – og også det skal på høring. Det vil altså være en rekke anledninger for oss til å tilgang til og åpenhet rundt hva som ligger til grunn for en eventuell behandling av en framtidig søknad om utvinning. Jeg tenker at det er viktig å påpeke at retorikken retorikken her i dag er som om vi åpner for gruvedrift eller utvinning i morgen. Det er ikke det vi gjør, vi går i gang med leting for å dekke kunnskapshull. Vi skal hente kunnskap først. Så vil jeg bare påpeke at utvinning kun vil tillates dersom den framtidige kunnskapen viser at ressursene kan utvinnes på en både bærekraftig og forsvarlig måte, og at man sikrer sameksistens med fiskeri og andre aktører til havs.

Regjeringen skriver på sin hjemmeside at Norge har store forventede havbunnsmineralressurser i sikte. Når man forventer noe, kan det jo gå både i positiv og i negativ retning. Helt siden Gro Harlem Brundtland i 1987 leverte sluttrapporten Vår felles framtid, har Norge skrevet under på samtlige internasjonale klima- og naturavtaler. En av avtalene er den globale havmiljøavtalen Norge underskrev så sent som i mars 2023. Avtalen styrker havretten og en internasjonal miljøforvaltning på en måte som er i tråd med Norges interesser som havnasjon. Vi i Pasientfokus har lest høringssvarene, og vi har lest Meld. St. 25 for 2022–2023, om mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, meget nøye.

119 europeiske parlamentarikere et brev til norske politikere og ba oss si nei til regjeringens forslag. Urfolk fra 34 ulike land og 54 urfolksgrupper har bedt om et forbud mot mineralleting til havs. Ti norske miljøorganisasjoner har krevd at regjeringen legger planene på is. Til og med det norske miljødirektoratet har slaktet konsekvensutredningen som stortingsmeldingen bygger på, og sier bl.a. at den viser vesentlig kunnskapsmangel om natur, teknologi og miljøpåvirkning, ikke inneholder vurderinger av om og hvordan det er mulig å drive mineralvirksomhet på en forsvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Vi er jo et land som mange ganger har sagt at vi skal være føre var i naturspørsmål. Er vi det? Havforskningsinstituttet har også sett på områder som benevnes som «særlig verdifulle og sårbare områder». De går heller ikke god for regjeringens planer.

Det er en liten undertone av at vi ikke er tøffe nok til å stå opp for videre utvikling av Norge. Mineralutvinningen på norsk kontinentalsokkel stemmer vi derfor imot i dag. i dag. Det tar tid å skaffe seg ny kunnskap, og jeg er litt redd for at Norge som nasjon er på full fart mot en omdømmeavgrunn istedenfor at man sjekker havbunnen.

(SV) [12:48:51]: Verken jeg eller representanten Bastholm fikk svar fra statsråden på det vi spurte om. Hvilke ord skal Miljødirektoratet bruke? Hvor sterke advarsler skal Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet og andre komme med utvinningstillatelser for at regjeringen skal lytte til dem? Statsråden sier at det ikke er sånn at etatene og regjeringen alltid er enige før regjeringen legger fram en sak. Nei, det skal være sikkert og visst.

Ja, sier jeg, og kan legge til: Skrekk og gru! For hva skjer der? Jo, oljeselskapene får de områdene de peker på, til tross for sterke advarsler fra Miljødirektoratet, fra Havforskningsinstituttet og fra Polarinstituttet. Vi vet hva vi gjør, sier representanten Sivertsen Næss. Miljødirektoratet sier at vi ikke vet nok om å åpne for gruvevirksomhet på havbunnen. Men jeg tror nok jeg tror nok at flertallet vet inderlig godt hva de gjør. De vet at de nok en gang overkjører natur og miljø og klare miljøfaglige advarsler. advarsler. Selv om flertallet i dag åpner for å spille hasard med livet i havet, har jeg mye større tro på næringslivet enn på stortingsflertallet gjelder de delene av næringslivet som skal komme med pengene og skulle ha finansiert dette, eller de som skulle ha kjøpt mineralene. Veldig mange av dem sier nei takk. Dette er ikke en type mineralvirksomhet som er forenlig

skjer. Men det er nåværende regjering som legger fram en åpningssak og en åpningsmelding, og jeg er helt sikker på at med en åpningsmelding hvor de faglige rådene fra Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet er så tydelige på at vi ikke bør ville denne saken aldri gått gjennom i en regjering som Venstre var en del av. Så må jeg si at jeg synes stortingsflertallet har en slags selvpålagt naivitet og diskuterer og behandler denne saken som om dette bare omhandler den norske sokkelen. Det gjør det selvfølgelig ikke. Vi er først i verden med å åpne for gruvedrift på havbunnen. Det blir lagt merke til, og motstanden mot Norge vil øke. Det er også spesielt å ikke vite hva Norges standpunkt er innenfor den internasjonale havbunnsmyndigheten, ISA. Det er rådsmøte allerede i mars, og det er nytt møte igjen i juli. Hva er Norges standpunkt? Skal vi da være en pådriver for å åpne opp også i internasjonalt farvann, eller mener vi at dette er noe som bare skal være i Norge? Det vil selvfølgelig bli brukt internasjonalt som at vi er en pådriver for å åpne også i internasjonalt farvann. Åpnes internasjonalt farvann for gruvedrift på havbunnen

Kina i best posisjon til å sette i gang. Hvis ett land går, må alle følge etter, og Norge har ingen kontroll på hvilke miljøkrav som stilles, eller hva som er grunnlaget for det, for da er det en åpning. Historien vil vise at dersom vi ikke klarer å stoppe dette med et moratorium, er Norge landet som tar det første steget og er døråpneren for utvinning, gruvedrift og næringsutvikling i de største ukjente naturområdene vi har i verden. Vi er også en døråpner for at den sikkerhetspolitiske risikoen vi har, med en avhengighet av Kina, vil bli forsterket, i henhold til dem som har greie på dette.

[12:55:01]: Nei, vi vet faktisk ikke konsekvensene av det vi kommer til å vedta i dag. Leting er første steg på vei til utvinning. Kjell Ingolf Ropstad helt rett i når han peker på sammenligningen med norsk olje- og gassutvinning. Det begynner med leting, og så blir det utvinning og produksjon.

helt forstår hvorfor de partiene ønsker å gjøre dette. Én ting er at det er utrolig sterk kritikk av dette – faglig kritikk. Det har blitt nevnt mange ganger i løpet av dagen. Et argument for å gå imot sterk faglig kritikk kan jo være at det er stor folkelig oppslutning om dette, at det er et folkekrav å åpne for gruvedrift på havbunnen i Arktis, men det er det jo ikke. Det på ingen måte et folkekrav. Det ikke sånn at det er en masse folk som ønsker dette. Det er drevet fram av for så vidt smale interesser,

en slags dobbeltmoral: Hvis det er umoralsk med mineralutvinning i andre land, gjør det ingenting at vi går løs på sårbar natur i Arktis. Det er en type logikk som Rødt ikke kan gå med på å akseptere. Det er ikke sånn at vi kan gå løs på sårbar natur i ukjente farvann, for det er nettopp det er, bare fordi mineralutvinning i andre land ikke foregår etter de standardene vi ønsker oss. Vi kan ikke senke våre standarder for natur og miljø fordi vi synes standardene er for dårlige i andre land. Den logikken går jo ikke opp. Igjen vil jeg bare si at dette er en trist dag for naturen, og jeg forstår ikke hvorfor Stortinget og regjeringen er pådrivere for dette. Jeg forstår det bare ikke.

Dette er ei stor sak, og det er mange høyringsinnspel. Noreg har eit unikt utgangspunkt. Vi har maritime tradisjonar og kompetanse. Vi har olje- og gassteknologi. Vi har også teke omsyn til fiskeria i tiår på tiår, vi legg vekt på ei berekraftig utvikling. Likevel er det stor mangel på kunnskap både om mineral, om forvaltning og om moglege konsekvensar. Saka inneber nettopp ei trinnvis, kunnskapsbasert tilnærming. Opning betyr ikkje automatisk utvinning. Vi ønskjer private, kommersielle aktørar nettopp for å bidra med tilleggsinformasjon og meir kompetanse. Mineralutvinning kan bli ei ny og viktig næring. Det er stor etterspørsel, og det er avgjerande innsatsfaktorar både i det grøne skiftet og i meir vanlege produkt som kvar av oss brukar kvar dag. til det strategiske: Mineralutvinning skjer i få land, som fleire har vore inne på. Når teknologi og utvikling blir meir og meir avhengig av mineral og spesialkomponentar, er det også meir og meir viktig at forsyningslinja er breiare.

Vi skal ikkje starte utvinning eller gje løyve utan at det skjer på ein berekraftig måte, og at vi har god kunnskap om det. Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel er eit stort og viktig tema som krev grundig vurdering. Senterpartiet står for ei berekraftig og forsvarleg utnytting av ressursar til beste for både økonomien vår og miljøet vårt – det skal liggje til grunn. grunn. Vi kan kanskje seie at kontinentalsokkelen vår er ei skattkiste av verdifulle mineral, og det er viktig å utnytte desse ressursane på ein måte som ikkje skadar miljøet eller svekkjer andre næringar, som f.eks. fiskeri. Samtidig må vi sikre at mineralverksemd skapar verdiar og arbeidsplassar i Noreg. Gjeve grundige utgreiingar, meir kunnskap og strenge miljøstandardar kan aktiviteten på kontinentalsokkelen gje ringverknader til norsk næringsliv og skape nettopp langsiktige og berekraftige arbeidsplassar.

som skal til av anbefalinger for at SV skal si ja til utvinning av havbunnsmineraler. Hvilket direktorat skal være positivt? Når vil han se helheten i samfunnsutviklingen – der det gjerne ikke bare er én enkeltsak som blir vurdert, men en ser en helhet? Alle vi i denne salen vet når det vil skje – det vil aldri skje. Jeg kan ta med meg Miljøpartiet

Vi ønsker det på grunn av at vi ser på det som helt nødvendig i den situasjonen vi står i – den geopolitiske – med behov for mineraler og etterspørsel etter ny teknologi. ny teknologi. Vi gjør det under betingelsene om at vi vet at det er trygghet for konsekvenser, for miljø, for natur og for at dette kan gjø res i samspill med andre næringer – den risikoen skal være akseptabel. Jeg tror nesten samtlige som har vært oppe på talerstolen, inkludert statsråden, har vært veldig tydelige på at hvis en ikke gjennom den prosessen som foreligger, får den tryggheten, ja, så vil en heller aldri får den tillatelsen som er nødvendig for å drive utvinning. Men hvis vi ikke gir lov til å gå inn og begynne å lete, vil vi heller aldri kunne få den kunnskapen som skal til for at vi skal få trygghet og visshet om at vi har kunnskap og kompetanse nok til å gi en lisens til å gå for utvinning. mindretallet i dag at vi ikke trenger mineraler? Mener de virkelig at vi ikke trenger ny teknologi? Mener de virkelig at vi ikke trenger å bytte ut den teknologien som vi bruker i dag, med noe nytt? Og mener en virkelig at Norge ikke har et ansvar i denne situasjonen? Jeg vil også gjerne ha svar om alle produktene som vi bruker i dag, som inneholder mineraler, som altså kommer fra forhold som verken har miljøkrav eller annet. De mineralene blir mange ganger utvunnet under helt umenneskelige forhold, men vi bruker dem med god samvittighet

[13:04:22]: Vi har hørt flere dra opp alle dem som er imot at vi skal gå i gang med å forsterke leting og få mer kunnskap,

Arctic Energy Partners, som er et leverandørnettverk fra Nord-Norge, legger vekt på at norske mineralressurser på havbunnen i hovedsak er lokalisert i havområdene utenfor Nord-Norge, og at det derfor vil være naturlig at OD i Harstad får en sentral og ledende rolle også for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Bergens Næringsråd uttaler at de ønsker den type aktivitet og, at vi har fasiliteter og kompetanse knyttet til offshorenæringen vi kan bygge videre på. Harstad kommune har likeså positivt høringssvar.

Jeg fikk et spørs- mål fra representanten Halleland, utenfor denne salen kjent som kamerat Halleland, og jeg skal – i motsetning til statsråden, i hvert Hva skal til for at SV går inn for mineralvirksomhet på havbunnen? Jo, det er at f.eks. Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet sier at dette kan skje innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Det er en grunn til at jeg ikke har spurt Fremskrittspartiet hva som skal til for at de skal si nei til denne type utvinning, og det er at de kommer til å si ja uansett hvilke råd som måtte komme. komme. Representanten Halleland spør også om vi mener at vi ikke trenger disse mineralene. Vel, det spørsmålet kunne han også ha stilt til Samsung, Volvo og BMW, som har sagt at de ikke vil kjøpe disse mineralene.

Jeg mener det ville være helt uansvarlig å åpne internasjonalt farvann for havbunnsvirksomhet der vi er i dag. Dermed vil det også være helt feil å gjøre det i Norge, fordi det vil bli brukt for å drive fram en utvikling for gruvedrift i enorme havområder, med et kunnskapsgrunnlag som er langt mindre enn det vi har, og med et enormt biologisk og økologisk mangfold. Dette kan vi ikke risikere, og derfor er det feil av oss å gå først, som flertallet gjør.

[13:08:22]: Naturen er ikke en særinteresse. Naturen er menneskeheten en del av, og vi gjør oss nå derfor stor flid og legger ned mye arbeid globalt for å klare å stanse tapet av arter Derfor skulle det ha vært sånn at vi, hver gang vi vurderer et nytt inngrep, og iallfall hver gang vi vurderer en ny type inngrep – en strukturelt, systemisk og institusjonelt, helt ny måte å gripe inn i naturens miljø på

Det er det vi som er imot åpningen i dag, ønsker oss. Vi ønsker at kunnskap skulle ha vært det som fikk lov til å bestemme. Det betyr at vi for alle inngrep som menneskene gjør på planeten – for det gjør vi jo hele tiden – kan vurdere hvordan vi klarer å løse problemene våre ved å gjøre færrest mulig av dem. Et hovedproblem i denne saken er også at hovedargumentet for å åpne opp for havbunnsmineralutvinning er at vi trenger mineraler. Det ligger ikke engang til vår komité å vurdere om det er nødvendig å åpne dette for å løse det problemet, for det ligger til næringskomiteen. Hadde jeg sittet i næringskomiteen, hadde jeg sagt at vi må iallfall begynne med å få planen for hvordan vi dekker Norges behov for mineraler på andre måter først. Når det gjelder sjeldne jordartsmetaller, er det som er forventet funnet på havbunnen. Det er rundt 3 millioner tonn. Bare i Fensfeltet i Telemark alene, som jeg er sikker på at statsråden kjenner godt, forventer man at det er 30–50 millioner tonn av disse sjeldne jordartsmetallene. Når det gjelder disse metallene: Debatten om dette i det hele tatt er nødvendig, er ikke edruelig. Det blir bare sagt at vi trenger disse metallene og mineralene, selv om vi i høringen vi hadde, hørte forsker på mineralutvinning ved NTNU som sitter med historikken for hvordan menneskeheten og vi som samfunn tidligere har løst denne typen knapphet på mineraler. Han var veldig tydelig sannsynligvis vil kunne finne ut av også dette problemet, at vi kan løse det med en blanding av teknologi og at man klarer å erstatte de metallene man har knapphet på, med andre komponenter i teknologien. altså en lite edruelig debatt her om nødvendigheten. Jeg tror også at denne debatten ville ha sett annerledes ut hvis alle sammen var sikre på at dette er vi nødt til å gjøre for å løse f.eks. klimaproblemet – vi er helt nødt. kanskje noen av oss sett i hvert fall litt annerledes på det. Så jeg mener at dette er et eksempel på en ideologisk forføring av flertallet i salen

[13:11:43]: Debatten har vært veldig tydelig for og mot denne åpningen, det var vel det vi antok alle sammen ut fra den innstillingen som forelå. Men det viktigste med det åpningsvedtaket som gjøres i dag, etter min vurdering, er at vi starter en prosess hvor vi kan invitere også private aktører inn i kunnskapsinnhentingen, og hvor vi kan definere hvilken kunnskap som skal hentes inn

Er vi føre var? Jeg vil mene at vi absolutt er det,

Det blir sagt at åpning er lik utvinning. Nei, det er ikke det. Det er veldig tydelige forankringer som skal gjøres. Det må jo være en trygghet for Stortinget at Stortinget selv skal være med og fatte en endelig beslutning om utvinning hvis det skal gis en utvinningstillatelse. hvis det er et flertall i Stortinget for det på det tidspunktet hvor en sånn søknad eventuelt foreligger – ja, så er det jo demokratiets rett til å bestemme som også gjelder i det. Men det vil jo skje etter forutgående både faglige og kvalitative vurderinger. Så stiller representanten Så stiller representanten Elvestuen for så vidt et betimelig spørsmål: Er dette en døråpner for mineralvirksomhet i internasjonalt farvann? Jeg vil påstå: Nei, overhodet ikke. Dette er en åpning av et havområde Norge har suverenitet over, hvor vi bestemmer, fra A til Å, hvordan ting skal foregå. Det er nettopp det vi gjør nå, når vi også setter, synes jeg, veldig tydelige krav om hvordan prosessen videre skal være. vi burde utforske hvilke mineralaktiviteter vi kan sette i gang på land før dette. Vi har lagt fram to mineralstrategier under en rød-grønn regjering – en i 2013 og en nå, men det men det er ikke mye mineralaktivitet av stor betydning for det grønne skiftet. Det er en sterk påminnelse om at dette er kompliserte og vanskelige saker, og høyst omdiskuterte saker, også om det er på land. Og så er spørsmålet til slutt: Er det nødvendig å gjøre det vi gjør? Ja, for hvis alle avviste mineralaktivitet, og vi kun lente oss på det som er Russlands og Kinas aktivitet, hadde vi ikke fått til det grønne skiftet. Jeg mener at alle land må utforske sine muligheter for å bidra til trygge, solide verdikjeder med både bærekraft og arbeidstakerrettigheter som står seg ut fra det som burde være det grønne skiftets klare mål og forutsetning.

et forslag med flere tiltak mot strømpriskrisen. Det er ulike forslag som omfatter bedre fastprisavtaler og ulik bruk av flaskehalsinntekter.

bak, er å be regjeringen vurdere tiltak som raskt kan iverksettes for å hindre og avbøte en situasjon med store prisforskjeller mellom ulike Det har også sitt utgangspunkt i forslaget fra Rødt, og det er på bakgrunn av situasjonen i prisområdet NO2,

og må ligge til grunn også for den utbyggingen av fornybar energi og nettutvikling vi må ha i årene foran oss.

opp tempoet. Vi trenger å få høyere tempo i utbyggingen av mer fornybar energi. Vi trenger også tempo i den nettutviklingen vi trenger. Fra Venstres side er det også viktig at vi gjør dette ved tettere å følge opp de prosessene som er også ellers i Europa.

I Arbeiderpartiet tar vi på alvor at det er vår oppgave å sørge for at strømprisene er på et nivå som er levelig. Vi skal ikke ha strømpriser som knekker folk, næringsliv eller arbeidsplasser. Tvert imot skal vi sikre strømpriser på et rimelig nivå, også lengst sør i landet.

Dette gir oss en vei framover, for vi må sikre at vi har mye energi tilgjengelig. Da blir også strømprisene på et rimelig og levelig nivå. Folk i Norge skal være trygge på at vi skal få strømprisene tilbake til rimelige nivåer. Dette representantforslaget forsøker å behandle symptomer og ikke årsaker. På lang sikt er det bare én vei ut av dette, og det er å produsere mer strøm. Prisen isolert sett er kun en mekanisme. Spørsmålet er ikke: Kan vi ikke da bare sette prisen lavere nå? Problemet – og årsaken – er at prisen er så høy fordi vi produserer for lite kraft. Spørsmålet blir derfor: Hvordan skal vi få produsert mer strøm? Alle ønsker en elektrifisering av samfunnet, men dette har dessverre vært en forsømmelse som har pågått gjennom de siste 10 årene. Det ordner seg rett og slett ikke på én, to, tre. Det betyr at vi må si ja til vindkraft – kanskje – landkraft, vannkraft og olje og gass som en del av en god og forutsigbar helhetlig plan. Men det er naturligvis vedtatt ordninger av regjeringen som skal håndtere de utfordringene husholdninger og næringsliv står overfor på kort sikt. Gjennom strømstøtten kutter vi automatisk folks strømregning. Den timen da strømprisen var 7 kr her om dagen, betalte ikke folk 7 kr, de betalte 2 kr. Det er å kutte folks strømpris, og det er den raskeste måten å gjøre det på. Vi elektrifiserer samfunnet, og da trenger vi også mer elektrisitet. Over tid er det ingen vei utenom dette, nettopp fordi vi alle ønsker et elektrifisert samfunn – også i et klima- og miljøperspektiv. Nikolai

skal være et konkurransefortrinn for norske bedrifter og norsk næringsliv og et gode for norske husholdninger. Dette målet forutsetter mer kraft, mer nett og mer energieffektivisering. Gårsdagens pressekonferanse hos Statkraft var i så måte en god nyhet. Investeringer for 44–67 mrd. kr de neste ti årene ble presentert, og spesielt viktig er effektoppgraderingene av norske vannkraftverk. Totalt presenterte Statkraft en investeringsportefølje som vil gi 3 TWh med ny kraftproduksjon, hvorav noe kan komme før 2030. Behovet er vesentlig større enn dette, over 30 TWh. Så langt har regjeringen gitt konsesjon til 0,3 er nærmest ingenting. Vi må derfor håpe at gårsdagens pressekonferanse var en forsmak på hva vi har i vente fra Statkraft, men også fra andre kraftselskaper og investorer i norsk kraftproduksjon. Statkraft presiserte at investeringsevnen de neste tiårene vil være mellom 250 og 300 mrd. kr.

Statkraft understreket at rammevilkårene nå er kommet på plass, og det var også noe statsråden presiserte under pressekonferansen i går. Det er liten tvil om at regjeringens surr med rammevilkårene de siste par årene i praksis har medført full stopp i både både planlegging og utbygging av ny kraftproduksjon. Nå ligger forholdene til rette for å komme i gang igjen. Jeg er glad for at komiteen har samlet seg om en anmodning til regjeringen om å vurdere enkelte tiltak som raskt kan iverksettes for å hindre og avbøte en situasjon med store prisforskjeller mellom ett prisområde og tilgrensende prisområder, herunder tiltak i strømnettene, bruk av flaskehalsinntekter, innretning av prisområder og andre relevante og aktuelle tiltak. I lys av situasjonen i NO2 gjennom sommeren i fjor er dette en viktig anmodning, som nå er gitt til regjeringen. Så langt opplever Høyre og et flertall av partiene på Stortinget

[13:24:54]: Siden høsten 2021 har vi i store deler av landet opplevd strømpriser som har vært vedvarende høyere enn de normale historiske prisene. I regionen som er tettest tilknyttet det europeiske markedet – NO2, Sør-Norge, som går fra sør i Hordaland til Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark – har prisene vært særskilt høye. I perioden før prisene gikk til himmels, var normalprisen på strøm rundt 30 øre per kWh, mens vi i 2022 i de sørlige regioner lå på en gjennomsnittspris på hele 200 øre per kWh.

Utviklingen de siste ukene har igjen gått mot nye ekstrempriser, og denne gangen har faktisk ikke NO2 vært verst, men i alle de siste seks månedene var prisregionen Sør-Norge vedvarende høyere priset enn resten av landet, og i framtidskontraktene for kraft for 2024 forventes det samme.

de høye strømprisene foregår det en enorm overføring av kapital fra husholdninger og næringsliv til offentlig eide kraftselskaper og til statskassen. Strømregningene gjør dype innhogg i folks lommebøker og fratar mye av næringslivet forutsigbarheten og muligheten for utvikling. Ikke minst går også risikopremien for bedrifter opp, og mange normalt sunne utviklingsplaner legges på is.

Fokuset for regjeringen og andre partier har vært nye, grønne satsinger og framtidige prosjekter i det blå, mens de har hatt altfor lite omtanke for eksisterende næringsliv. Fremskrittspartiet mener at ren og rimelig kraft fortsatt skal være et av Norges konkurransefortrinn, og vi må føre en energipolitikk som sørger for dette. Derfor går vi ikke blindt inn for alle nye subsidiekrevende og kraftkrevende satsinger. Vi går ikke inn for alle kraftkrevende prosjekter, som elektrifisering av sokkelen o.a., og vi går ei heller inn for tettere tilknytning til et Europa med en dysfunksjonell Vår primærpolitikk er å ta tak i disse punktene jeg nettopp har gått igjennom, og jobbe for en energipolitikk som sørger for tilstrekkelig ren og rimelig kraft til norske husholdninger og næringsliv. Fram til det må vi ha kompensasjonsordninger, og vi må ha ordninger som gjør at det er fornuftige priser for våre strømkunder. I vårt forslag har vi kommet inn på at Statkraft bør fokusere på kraftutbygging i Norge og må være blant de ledende på å tilby fastprisavtaler til næringslivet. Det er bra og positivt å se at det samles et flertall her, der utfordringen med vedvarende høye strømpriser og prisforskjeller internt i Norge

Strømprisen har over tid vært et alvorlig problem både for husholdningene og for Det er ikke noen tvil om at vi trenger mer fornybar kraft, men vi trenger også større kontroll over strømprisene. SV har flere ganger foreslått å opprette et statlig foretak, gjerne kalt Statstrøm, som står for kjøp og salg av strøm til husholdningene og til næringslivet. folk og næringsliv langsiktige, forutsigbare kraftavtaler på linje med det som kraftkrevende industri har.

Vi tror ikke at strømpriskrisen er over før regjeringspartiene og regjeringen er villig til å være med på å ta den typen grep. I tillegg må vi framover være mye tøffere i prioriteringen av hva vi bruker den verdifulle fornybare kraften vår til. Vi kan ikke sløse den bort på f.eks. kryptovalutaproduksjon, som dessverre skjer enkelte plasser i landet. Vi kan heller ikke bruke den på TikTok-videoer, som nå skjer på Hamar. Vi må stille krav til oljeselskapene om at de selv produserer den mengden kraft fra offshore vindkraft som de trenger til elektrifisering av sokkelen, for å kutte utslippene der. Vi står bak noen av de forslagene som fremmes i dag, og mener at det er forslag som er viktige første skritt for å få en litt større kontroll over situasjonen. Jeg tar med det opp de forslag som SV har [13:30:59]: Når vi hører innledningene her, kan en få inntrykk av at det bare har vært surr fra regjeringspartiene, ingenting har skjedd på de to årene etter at vi kom i regjering, og du verden, hvor lite vi har håndtert disse høye strømprisene. Det er ikke realiteten. Realiteten er at regjeringen raskt fikk på plass en sikringsordning for husholdningene som har gitt norske hjem trygghet i møte med høye og uforutsigbare strømkostnader. Frivilligheten og spesielt utsatt næringsliv, som landbruk, gartnerier og de mindre lokalbutikkene, fikk sin egen strømstøtteordning, og annet utsatt næringsliv har fått anledning til å søke støtte gjennom energitilskuddsordningen. Vi har styrket konsesjonsmyndighetene for raskere å få på plass ny kraft og nytt nett, samtidig som flaskehalsinntektene er blitt omfordelt for å hindre økt nettleie i områder med høye strømpriser. Dette har vært viktige og riktige grep. Regjeringen har også lagt til rette for nye fastprisavtaler, som har gitt både større og mindre bedrifter mulighet til å sikre seg på betingelser som tidligere bare var tilgjengelig for kraftkrevende industri. Prisene for kontraktene har sunket betydelig siden de ble introdusert til markedet. Behovet for sikringsgrad vil variere fra bedrift til bedrift, og bedriftene må selv ta beslutningen om de ønsker å knytte seg til en fastprisavtale, men tilbudet er der,

De siste par årene har Sør-Vestlandet opplevd store variasjoner i strømprisen, med et prisnivå som tidvis har ligget høyt over andre landsdeler. Store variasjoner i pris mellom prisområder skaper konkurranseulemper for våre bedrifter. Samtidig sitter NO2-området på en stor magasinkapasitet og et betydelig kraftoverskudd. Dette oppleves som svært urettferdig. urettferdig. Jeg kan forsikre om at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering ikke anser situasjonen som løst. De høye strømprisene og den usikkerheten folk og næringsliv i dag opplever, er ikke holdbar.

[13:34:18]: Alle i denne salen er enige om at rimelig fornybar kraft skal være Norges konkurransefortrinn.

hver sommer, siden de to siste utenlandskablene ble åpnet, opplever at NO2 har vedvarende høye strømpriser sammenlignet med resten av Norge. Når det blir kaldere,

løser alt, men det er feil at det strukturelle grepet som ville løst strømpriskrisen, som vi fortsatt står i, er å bygge ut mer kraft. I fjor hadde Norge et kraftoverskudd på rundt 18 TWh. Likevel var det høye strømpriser. Det er ikke på grunn av at Norge produserer for lite kraft Vi har hatt høye strømpriser på grunn av prissmitten. Vi har ikke lenger kontroll over forholdet mellom tilbud og etterspørsel.

Jeg vil gjøre oppmerksom på et løst forslag som vi også fremmer i dag, for i forrige uke kom nyheten om at det ikke blir utbetalt flaskehalsinntekter i første kvartal i 2024. Det er en veldig dårlig nyhet.

ikke ble tilbakebetalt til kundene. Så det er mulig å bruke noen av pengene i første kvartal i 2024. Det er kritisk at vi ikke gjør noe med det når prisene er høye.

Det som var konkurransefortrinnet vårt, er dessverre ikke det på samme måte nå. Men også ulike priser mellom landsdelene er et tilleggsproblem, i ulike sammenhenger og med ulike variasjoner. variasjoner. I utgangspunktet burde vi ha det sånn at det var mest mulig like priser i landet. Det er interessant å se på strømprisutvalgets rapport, den som kom nå sist, som også beskriver ulike land som har ulike løsninger på hvordan en oppretter prisområder, om en bare har én felles pris i hele landet, med de utfordringer det selvsagt vil medføre. Dette er jo ikke et forslag som skal løse situasjonen. Vi er alle enige om at hadde vi hatt overflod av kraft i veldig store mengder, nok nett, ingen flaskehalser og for så vidt ikke utenlandskabler, ville prisen vært helt annerledes i landet. Så det er ingen tvil om at

kan brukes for å lagre strømmen når det er mye, og dermed kunne produsere på et senere tidspunkt, er konsekvensen høyere strømpriser for regionen. Det er det vi har sett de siste årene. Grunnen Kristelig Folkeparti støtter en del av disse forslagene, er at vi mener det vil avdempe noe av den utfordringen som ligger der. Jeg er glad for dagens forskrift om flaskehalsinntekter, jeg er glad for at det brukes og flyttes penger mellom regioner for å utjevne forskjellene, men vi mener at det burde vært gjort mer. ulempen som den enkelte strømsone blir utsatt for, ved at den har høyere pris, burde vært kompensert i større grad. andre, har sett på strømkartene i Norge og Europa, og det er interessant at Sør-Norge altfor ofte kommer ut som den regionen med høyest pris i hele Nord-Europa. Vi som produserer så mye kraft, burde vært i en helt annen situasjon. Vi er situasjon. Vi er glad for at det er et flertall her, tross alt. Jeg er litt usikker på hva konsekvensen av det flertallsforslaget vil bli når regjeringen skal utrede og se på det nok en gang. Vi har iallfall forventning om at det gjøres enda mer, og det første som kan gjøres, er å gjøre mer med flaskehalsinntektene. Det vil være et enkelt og godt grep.

tiltak mot strømpriskrisen 2024 som er forbedret en rekke ganger. Nå er det en priskorreksjon der. Vi innførte et kontraktsunntak for å sørge for at næringslivet kan søke løsninger gjennom bedre fastprisavtaler. Den ordningen trengs å utvikles ytterligere, for det er ikke optimalt slik som det er i dag, de som sikrer seg nå, for næringslivets del, har muligheten til å oppnå forholdsvis gode avtaler. En har også gjort en rekke andre tiltak i løpet av de siste to årene, nettopp for å å bøte på den ekstraordinære situasjonen som er med altfor høye strømpriser, som er uakseptabel, og som hemmer utviklingen i samfunnet. Likevel er løsningen på lengre sikt å sørge for at vi får mer kraft, mer nett, slik at vi kan samles om at vi skal ha tilstrekkelig mengde med fornybar energi til en rimelig penge. Når vi begynner å diskutere de løsningene, er Stortinget veldig uenig og veldig splittet. Det er ikke enighet om hvordan en skal få til disse løsningene. Det handler om å ta i bruk det ressurspotensialet vi har, til å bygge ut vindkraft på land, havvind,

og strømmen mest mulig effektivt. I tillegg tror jeg vi har et stort varmepotensial vi kan utnytte bedre i tiden framover. Alle disse temaene jobber regjeringen kontinuerlig med og har gjort det fra dag én,

Vi trenger å samle oss mest mulig i Stortinget for å sørge for at vi klarer oppgaven. Det handler ikke bare om å stabilisere prisene, det handler om å legge til rette for framtidige arbeidsplasser, legge et grunnlag for å sørge for at vi får økt fastlandsindustriens evne til å investere i Norge, det handler om å kutte klimagassutslipp. Det er ganske vesentlige faktorer som ligger i akkurat det, og da tror jeg det er viktig at Stortinget i størst mulig grad samler seg. Jeg er veldig glad for at vi klarte å lande en grunnrentebeskatning, og at

[13:44:03]: Komiteen har sam- let seg om et anmodningsvedtak til regjeringen. Når kan vi forvente at regjeringen vil levere

Vi kommer til å komme med ytterligere tiltak for å sørge for at vi får mer kontroll, mer forutsigbarhet og mer stabilitet i tiden framover. Det jeg tror er veldig viktig nå, er å få et enda bedre system med fastprisavtaler for næringslivet, og at det blir en ordning som kan skape stabilitet og forutsigbarhet for norsk næringsliv i tiden framover. Når det gjelder husholdningene, har vi denne strømstøtteordningen, som vil kunne være en ordning som varer så lenge vi har stor uforutsigbarhet. Den langsiktige løsningen der tror jeg Høyre og regjeringen er helt enige – er at vi trenger mer kraft og mer nett for å utvikle landet videre slik som vi ønsker.

der det er store prisforskjeller mellom ett prisområde og tilliggende prisområder – «tiltak som raskt kan iverksettes». Da spør jeg statsråden igjen: Når kan vi forvente at regjeringen kommer tilbake med «tiltak som raskt kan iverksettes»? Statsråd

prisforhold mellom prisområdene. Vi har bedt dem se på andre installasjoner for raskt å kunne få bedre kraftflyt mellom prisområdene i Norge. De tiltakene jobber nå Statnett godt med. Det vil være Det vil være viktige tiltak, og så er det andre tiltak som bidrar til både fastprisavtaler og andre forhold som vil bedre situasjonen totalt sett. Nikolai Astrup (H) [13:46:50]: Kan vi forvente at tiltakene som raskt skal iverksettes, vil bli presentert i sin helhet før påske?

Det vi ser i dag, er en marsjordre fra Stortinget til regjeringen, der regjeringspartiene går inn i flertallsvedtaket som fattes i dag, og ber regjeringen vurdere hvilke tiltak som raskt kan iverksettes for å hindre og avbøte situasjonen med store prisforskjeller, når man hører dialogen mellom Astrup og statsråden her, virker det som om regjeringen mener at dette vedtaket allerede er utkvittert, og at man allerede har vurdert hvilke tiltak som er aktuelle. Hvis jeg har tolket statsråden riktig, ønsker jeg å få en avklaring av hvilke tiltak som kommer snarlig, og hvilke tiltak regjeringen mener utkvitterer dette anmodningsvedtaket. Statsråd Terje [13:48:37]: Som jeg rede- gjorde for, har vi allerede bedt Statnett om å utnytte nettkapasiteten maksimalt nettopp for å få en bedre kraftflyt mellom prisområdene, så det utjevner prisene prisene og viderefører bruken av flaskehalsinntektene tilbake til de områdene som har høy pris. Det er to tiltak som konkret ligger der, og det er tiltak som avhjelper på kort sikt når det gjelder prisforskjellene mellom prisområdene. umiddelbart når det gjelder situasjonen knyttet til de høye strømprisene, først for husholdningene, så for veksthussektoren og jordbruksområdet. Vi har også fått innført fastpriskontrakter for næringslivet, som vi fortsatt jobber med for å utvikle, slik at det blir et enda bedre verktøy for næringslivet å sikre seg i sluttbrukermarkedet, slik strømprisutvalget så på.

planer for dette, er det forunderlig at man velger å stille seg bak dette vedtaket, at regjeringspartiene sørger for flertall. Hvis man anser at dette er man allerede såpass godt i gang med, og man allerede har kontroll, hvorfor sender regjeringspartienes stortingsgrupper et anmodningsvedtak til regjeringen om å vurdere tiltakene på nytt? Statnett skal utnytte nettet mer. Man har høye strømpriser høye strømpriser som man tar tak i, og man har strømstøtte. Man ser riktignok ikke på strømprisforskjellene mellom prisregioner i de svarene som nettopp kom. Er det slik å forstå at stortingsgruppene er misfornøyd med regjeringens arbeid benytter dette til å gi regjeringen en instruks, eller hvordan forholder det seg at regjeringen egentlig går inn for dette vedtaket, hvis man mener det allerede er på vei til å bli utkvittert? Først: Det var feil oppsummert av representanten Nilsen i hans andre spørsmål til meg. To av de tiltakene jeg nevnte, handler om å utjevne prisforskjellene mellom prisregionene i Norge, både flaskehalsinntekter og å utnytte nettkapasiteten for å få bedre kraftflyt mellom prisområdene, som er en vesentlig forutsetning for å få mer likhet mellom prisene. Vi har satt ned strømprisutvalget. Vi har sendt strømprisutvalgets rapport på høring og jobber nå med høringsinnspillene. Det er forhold i strømprisutvalgets rapport som vi kommer til å følge opp veldig raskt, fordi vi tror det har virkning både på prisnivået og også på muligheten for å sikre seg i sluttbrukermarkedet, som var et av hovedfokusområdene

[13:52:01]: Mitt spørsmål dreier seg om nyheten om at det ikke blir utbetalt flaskehalsinntekter i første kvartal i 2024. Rødt har ikke vært helt fornøyd. Vi synes at regjeringen ikke har brukt nok flaskehalsinntekter eller utnyttet det handlingsrommet godt nok, men verre er det at det nå varsles at det ikke skal tilbakebetales noe i første kvartal i 2024. Spørsmålet mitt da er om det ikke kan være aktuelt å bruke noe av det som har vært til overs, for vi vet at ikke absolutt alt har blitt tilbakebetalt i 2023, eller for så vidt i 2022 – altså om man kunne kompensert noe med det. Tariffene til Statnett øker, og nettleien øker opp mot 15 pst. mange steder. Det er alvorlig når prisene er skyhøye. at det er varslet at det ikke blir tilbakeført flaskehalsinntekter for første kvartal 2024, handler om at Statnett har vurdert det slik at det ikke er flaskehalsinntekter i første kvartal 2024. Det er en beregning som Statnett har gjort, og som reguleringsmyndigheten verifiserer. Så er jo ikke det et endelig punktum og svar

Alt dette vet jeg. Men det som var spørsmålet, var om det ikke kan være aktuelt å bruke noe av det som ble gjort tilgjengelig til tilbakebetaling, men som ikke ble brukt opp.

det var i 2023 rundt 3 mrd. kr som ikke ble tilbakebetalt i form av redusert nettleie. Så spørsmålet er: Er det mulig å redusere den byrden

til investeringer som på sikt igjen reduserer nettariffen til sluttbrukerne. Det er en ordning som verken Statnett eller staten kan skalte og valte med – det er veldig klare regler for hvordan dette har blitt håndtert. Vi har gjort et unntak nå om tilbakeføring til de prisområdene som har hatt høye strømpriser og belastningen med det, fordi det har vært en helt spesiell situasjon, og vi mener det har vært riktig. Men flaskehalsinntektene er inntekter som går til å redusere nettleien totalt sett fra kraftnettet i Norge, som gjør at husholdninger, industri og næringsliv betaler mindre i nettleie enn om disse flaskehalsinntektene ikke kom.

men de har valgt å prioritere det brukt på en annen måte. Jeg vil gjerne be om en bekreftelse på det. Det er også i denne saken spørsmål knyttet til utenlandskablene og inntekter som kommer i forbindelse med internasjonal handel med Kan statsråden si noe om flaskehalsinntektene og bruken av dem og eventuelle begrensninger med hensyn til f.eks. å begrense kostnadene, som jo er blitt høye i NO2 på grunn av kablene?

Når det gjelder de nasjonale flaskehalsinntektene, rår vi ganske fritt over dem, men det er fastsatt bestem melser for hvordan de skal brukes. De skal ikke gå til en sparekasse i Statnett eller i staten, men de skal brukes for å bygge mer nett og sørge for at nettleien holdes så lav som overhodet mulig, ikke bare i ett enkelt område, men i hele landet. Det synes jeg er en veldig fin og viktig faktor i vurderingen av bruken av flaskehalsinntektene. Så har det vært en helt spesiell situasjon, hvor det har vært fastsatt en forskrift for hvordan denne fordelingen skal være, vurdert av reguleringsmyndigheten, som er god. Det kan alltids stilles spørsmål ved om noen burde hatt eksklusivt mer, eller om det burde vært på den måten som det er nå. Jeg mener vi har funnet et godt balansepunkt. Det er også de som er imot det av netteiere rundt omkring i landet, som mener at nå får de avspist mulige framtidige innsatsfaktorer i nettinvesteringene sine.

om å stanse vindkraftutbygging i reinbeiteområder frem til menneskerettighetsbruddet på Fosen er reparert (Innst. 165 S (2023–2024), jf. Dokument 8:8 S (2023– 2024))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

sa- ken): For godt over to år siden ble det fastslått at vindkraftverkene på Fosen bryter med menneskerettighetene til samene på Fosen.

Over to år etter høyesterettsdommen er vi fortsatt vitne til et pågående menneskerettsbrudd. Det er uakseptabelt. 18. desember ble det inngått en minnelig avtale mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind DA. Staten forplikter seg her til å finne erstatningsareal, areal som ikke brukes av reindriften i dag, samt at reindriften på Fosen får vetorett i spørsmålet om Storheia vindkraftverk skal få forlenget konsesjon eller ikke når konsesjonsperioden utløper. For nordgruppen på Fosen er det fortsatt ingen løsning. Representanter for samene på Nord-Fosen sier at de føler de sitter med en pistol mot tinningen i forhandlingene i regi av Riksmekleren, hvor staten også er med. Det er en situasjon som burde være totalt uholdbar for en rettsstat som den norske. Det er også smått absurd at de som vant i Høyesterett, tvinges til å forhandle om hvordan en enstemmig dom som slår fast at deres menneskerettigheter brytes, skal følges opp. Regjeringens fremste oppgave, etter dommen 11. oktober 2021, var og burde ha vært å følge opp dommen, uten forhandlinger. Inntil menneskerettighetsbruddet på Fosen er reparert, burde det også være en selvfølge at staten gjør det som står i statens makt for å unngå at nye menneskerettsbrudd kan oppstå. Men dessverre: I januar i fjor advarte Landbruks- og matdepartementet mot et mulig nytt brudd på menneskerettighetene i forbindelse med byggingen av 420 kV-linjen mellom Skaidi og Hammerfest. Likevel ga regjeringen grønt lys for denne utbyggingen i fjor høst. Det er også flere vindkraftverk som er under oppseiling som ligger til behandling hos myndighetene, og som i stor grad berører samiske reindriftsinteresser.

[14:02:21]: En kan mistenke at dette Dokument 8-forslaget fra Rødt verken handler om Fosen eller om samenes rett til å drive med reindrift og deres rett til kulturutøvelse. En kan derimot mistenke at dette er et forsøk fra Rødt på å dytte Fosen og reindriften foran seg i sin urokkelige motstand mot fornybar energi og særlig vind på land. Forslaget som behandles, tar til orde for stans av vindkraftprosjekter i reinbeiteområder, uten at det er klart definert hvilket geografisk område det omfatter. Det vises i forslaget til eksempel på en del vindkraftprosjekter som er i plan leggingsfasen, som det er søkt konsesjon om, eller som er ferdigstilt, slik som Øyfjellet. Øyfjellet. Vi registrerer at Rødt utelukkende er opptatt av å stanse vindkraftprosjekter, men ikke av å stanse andre prosjekter som kommer i konflikt med beiteareal i reinbeiteområder. Eksempelvis er forslagsstillernes parti tilsynelatende positive til fortsatt utredning og igangsetting av bygging av en Nord-Norge-bane, som er et av de mest arealinngripende tiltakene i reinbeiteområder, og prosjektet møter motstand fra samiske aktører. Jeg er veldig glad for at det rett før jul ble inngått en minnelig avtale mellom Sør-Fosen-gruppen og Fosen Vind. Denne avtalen forplikter staten til å gjennomføre en prosess med sikte på å skaffe til veie et tilleggsareal for vinterbeite som kan stilles til reindriftens disposisjon, samt at reindriften får vetorett i spørsmål om rettighetshaverne kan søke om at konsesjon skal videreføres utover inneværende konsesjonsperiode. Den inngåtte avtalen innebærer videre at det etter avtalepartenes vurdering ikke foreligger en krenkelse av artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Det er bra at en er kommet til en enighet, men saken er fortsatt ikke løst da det ennå ikke foreligger noen løsning i saken mellom Nord-Fosen-gruppen og Roan Vind. I Nord-Norge og Trøndelag, hvor det også er reindriftsinteresser, står hundrevis av bedrifter i kø for tilgang på nettkapasitet og kraft som de er avhengig av for å skape flere jobber, næringsutvikling og grønn omstilling. En stadig svakere kraftbalanse truer regionen, med en sterk økning i strømprisen dersom det ikke kommer ny ikke kommer ny kraftproduksjon. Videreutvikling av prosessindustrien i nord er også avhengig av mer kraftproduksjon. Vindkraft på land der det er lokal aksept for det, er den raskeste og rimeligste måten å styrke kraftbalansen i regionen fram mot 2030. Forslaget fra Rødt som nå behandles, vil, hvis det blir vedtatt, forsinke utbyggingen av fornybar energi, og dermed ha negative konsekvenser for den nordlige landsdelen i form av høyere priser og negativ utvikling for jobb og verdiskaping. Sofie

egentlig forventer av mine kollegaer i komiteen, er at de tar utgangspunkt i det vi foreslår, og de forslagene vi fremmer, og ikke tillegger oss alle mulige andre motiver. Rødt er opptatt av reindriften og reindriftssamenes rettigheter i seg selv. Vi har stått på lag med dem i andre saker enn vindkraftsaker også, f.eks. Rødt har fremmet et Dokument 8-forslag om Nord-Norge-banen tvers gjennom reindriftsområder, som vi har til behandling her avledningsmanøver for Arbeiderpartiet å dikte opp fiktive forslag som vi liksom har til behandling, når vi ikke har det. Rødt er selvfølgelig også lydhør for innvendinger

Nå er det en rekke vindkraftutbygginger som skal finne sted i reinbeiteområder. Senest i går kom Statkraft med en nyhet om hvor de skal bygge ut. Det er i konfliktområder med reindriften i Finnmark. Det er tragisk at staten for Statkraft er eid av staten – ikke forstår hva Fosen-dommen egentlig innebærer, og Fosen-saken er på ingen måte løst. Det at man har kommet til en enighet med Sør-Fosen, men man har ikke kommet til en enighet med Nord-Fosen, og man har ikke reparert menneskerettighetsbruddet. Vi nærmer oss 900 dager – snart er det 1 000 dager. Det er så pinlig at jeg vet ikke engang hvor jeg skal starte. Å ikke bli tatt på alvor når vi tar opp denne problemstillingen og ber om en timeout inntil vi har løst det menneskerettighetsbruddet, er så respektløst at jeg ikke helt vet hvor jeg skal begynne. Jeg vil likevel benytte benytte anledningen til å takke saksordføreren, som har gjort en grundig og god jobb, og jeg vil takke de andre partiene som er enig med Rødt i denne saken. Dem er det heldigvis flere av. Problemet er jo at de store partiene, som har makt,

jeg og alle vet at hele Nord-Norge-banen går gjennom ulike reinbeitedistrikt. Det er ikke mulig å finne en trasé som ikke går gjennom reinbeitedistrikt. Det er klart at en jernbane, med skinner og det som skal være på siden, som skal gå over veldig mange titalls kilometer, er et større inngrep i reinbeiteareal. Omregnet til vindparker vil dette være umulig å måle opp mot at man kanskje har noen titalls vindmøller som har et som har et fundament på én eller to meter i diameter som tar av reinbeitearealet. Det er helt enormt med reinbeiteareal det er snakk om, og Sametinget har jo nettopp advart mot det. Likevel var det et

helt riktig, som representanten Marhaug påpeker, at det ikke er noe forslag om det her i salen nå, men det viser nettopp poenget som hun forsøker å speile på andre partier: at man ikke bryr seg om reindriften. Dette er en sak som Rødt er veldig opptatt av,

og tiltak for å kunne løse bedre opp i denne typen konflikter for framtiden, men jeg hadde også ønsket at det fra regjeringens side var innført noen noen tidskrav i behandlingen av saken, siden det ville gitt en større forutsigbarhet for alle partene som er med i denne typen prosesser. [14:11:58]: Alle er tjent med en god dialog mellom partene som påvirkes av et kraftprosjekt, det være seg urbefolkning, øvrig lokalbefolkning eller utbygger. Det gir legitimitet, demper konfliktnivået og kan gi en raskere realisering av viktige prosjekter. Dette har ikke vært tilfellet i alle tidligere utbygginger, noe Fosen-saken er et eksempel på. Det er derfor viktig at sørgruppa på Fosen nå har kommet til enighet med Fosen Vind. Det er jeg veldig glad for. glad for. Fosen-saken må løses, men en verdig resolusjon i denne saken bør ikke innebære en stans av saksbehandlingen av viktige prosjekter i vår nordligste landsdel. Det er stor variasjon mellom ulike prosjekter, både i størrelse og i omfanget av konsekvenser for andre samfunnshensyn. Senterpartiet støtter derfor ikke representantene fra Rødts forslag. Ivaretakelse av menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser er en statlig plikt i behandlingen av alle arealinngrep som berører samiske interesser, også de som i dag er til behandling. Den forpliktelsen forventer vi i Senterpartiet at overholdes i de sakene som i dag er til behandling, og i alle framtidige prosjekter. prosjekter. For denne regjeringen har det vært viktig at lokalsamfunnene i tilknytning til kraftprosjekter må få økt innflytelse over prosjektenes utforming. Derfor fikk regjeringen i fjor vedtatt at vindkraftprosjekter skulle innlemmes i plan- og bygningsloven, der kommunene ble sikret en større innflytelse gjennom sine områdereguleringer. Et forslag til områderegulering for vindkraftverk i samiske områder vil også utløse konsultasjonsplikt for kommunene, der representanter for samiske interesser vil ha mulighet til å påvirke den videre prosessen.

tiltak. Alle store kraftprosjekter har potensial for interessekonflikter, og det må gjøres avveininger mellom ulike samfunnsmessige og private hensyn i alle slike saker. Det er ikke til å komme utenom, og det er gjennom konsesjonsbehandlingen ulike hensyn avdekkes, sammen med mulige avbøtende og kompenserende tiltak. I flere saker de siste 10–15 årene har prosjekter fått avslag på sine konsesjonssøknader grunnet hensynet til samiske interesser. I andre saker har andre samfunnshensyn veid tyngre. Slik bør det også være, men vårt mål i denne sal må være at vi finner løsninger og prosesser som gjør at den samiske reindriften og kraftproduksjon kan sameksistere.

[14:15:22]: Det er ingen tvil om at oppfølgingen av høyesterettsdommen fra 11. oktober 2021 har tatt altfor lang tid,

for øvrig om et prosjekt, Storheia, som Venstre egentlig alltid har vært imot fra det ble satt i gang, av hensyn til reindriften. Det har vært både lokalt og nasjonalt.

Etter oppfølgingen av diskusjonen om Melkøya – da regjeringen fikk flertall for kraft fra land og ikke ville være med på gasskraftverk med karbonfangst og -lagring, som ville løst problemet og kunne gjort det raskere – legges det opp til vindkraftutbygging i Finnmark som kommer til å føre til konflikter. Legg også merke til de planene som ble lagt fram i går, fra Statkraft.

Det var det Stortinget ba om tilbake i 2015, da vi behandlet energimeldingen den gangen. Det er fortsatt et behov for å ha en nasjonal plan sånn at vi ikke på nytt, nå legges opp til, ender opp med enkeltbeslutninger ut fra hvor kommunene er for. Det kan ikke være sånn at det eneste kravet er at kommunen må være da skal gå for vindkraft på land. Det er heller ikke sånn at kommunene skal kunne overkjøre regionale og nasjonale interesser, som reindriften er en del av. Nasjonale rammer for vindkraft må ferdigstilles og ferdigbehandles.

[14:18:45]: Jeg vil begynne med å takke Rødt for et betimelig representantforslag som påpeker det åpenbare, at det å gå videre med vindkraftutbygging i områder som er viktige for samisk reindrift, før staten har reparert menneskerettighetsbruddet som Høyesterett har påpekt, bidrar til økt konflikt. Det bidrar også til redusert i en situasjon hvor akkurat tillit er noe vi har knapphet på. Det har vært ulike syn på hva som er en naturlig konsekvens av høyesterettsdommen i Fosen-saken. Derfor er det også uklart for reineiere hva de kan forvente av den norske staten i andre saker. Selv om staten nå har kommet til enighet med reineierne på Sør-Fosen, forhandles det fortsatt med nordgruppen for å finne

Selv om staten nå har kommet til enighet med den ene parten, er det ikke på noen måte løst for nordgruppen. Staten må derfor legge slike prosjekter på is, mener vi, fram til det er oppnådd enighet på Fosen. Vi i Miljøpartiet De Grønne er også sterkt kritisk til at regjeringen rett før jul ga tillatelse til å elektrifisere flere oljefelt utenfor trøndelagskysten med kraft som skal sendes omtrent direkte fra det omstridte og ulovlige vindkraftanlegget på Roan. Vi mener det er feil bruk av kraften i utgangspunktet, men det er også respektløst nå, midt i de meklingene som pågår. Å sende store mengder strøm ut på sokkelen for å pumpe opp olje og gass legger også sterkere press på hele kraftbalansen i trøndelagsområdet.

det kan gjøre forhandlingene enda mer krevende for reineierne i nordgruppen, fordi den samfunnsøkonomiske kostnaden ved å endre på

Det er en alvorlig sak, og den har vart lenge, helt siden Høyesterett kom med sin dom, som flere har vært inne på. Jeg vil egentlig bare understreke alvoret i saken og nok en gang si at vi forventer at regjeringa jobber det de kan for å finne en løsning i saken.

[14:23:31]: Så å si alle større utbyggingsprosjekter for fornybar energi, som vindkraft, har både positive og negative konsekvenser for ulike allmenne og private hensyn, og kan selvfølgelig være konfliktfylte. konfliktfylte. Hensynet til samisk reindrift er én av flere interesser som kan påvirkes av vindkraftverk, og som skal avveies – og blir avveid – i konsesjonsbehandlingen. Det er veldig klare føringer og regler for det. Konsesjonsbehandling av søknader med konsekvensutredninger er vårt viktigste verktøy for å avdekke hvilke interesser et energianlegg kan påvirke. Det er gjennom konsekvensutredninger og grundige konsesjonsprosesser at man får avdekket hvilke konkrete konflikter et tiltak kan ha med andre interesser, eventuelt er mulig å avbøte eller kompensere for negative virkninger. Hensynet til samisk reindrift har blitt tillagt stor vekt i energisaker de siste 10–15 årene. Det er behandlet en rekke vindkraftverk og nettanlegg i samiske områder. Flere av søknadene har enten blitt trukket, blitt avslått av NVE eller fått avslag av departementet, og i flere av prosjektene er det gjort justeringer og tilpasninger av hensyn nettopp til reindriften. Hensynet til reindriften og det folkerettslige vernet skal alltid være ivaretatt og har vært avgjørende for at det ikke har blitt gitt tillatelse i enkelte prosjekter. Også andre arealinngrep, som offentlige infrastrukturtiltak, kan komme i konflikt med viktige interesser. Statens plikt til å sikre og ivareta menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser gjelder ved behandlingen av alle typer arealinngrep som berører samisk reindrift. Regjeringen ønsker å finne løsninger som gjør det mulig å bygge ut vindkraft, samtidig som reindriftens interesser ivaretas slik at de kan bygge videre på næringen i et generasjonsperspektiv. Begge deler er viktige interesser for Norge. Regjeringen ønsker også at våre nordligste fylker skal ha de samme mulighetene for bosetting, næringsutvikling og forsyningssikkerhet for energi som resten av landet. En god og grundig konsesjonsprosess er en viktig forutsetning for at vi får gjort riktige vurderinger av om det skal gis konsesjon til vindkraftverk eller ikke. Vi har også nå i lys av det som har skjedd på Fosen, og da vi presenterte kraft- og industriløftet for Finnmark, lagt fram en tiltaksplan med tiltak jeg mener vil ha en god effekt og dempe noe av det som er arealkonfliktdiskusjonene mellom reindrift, samfunnet og utbyggere, slik at vi kan få dette på plass Det handler om å se helheten når vi tenker arealutvikling og arealbruk, det handler om bedre prosesser, og det handler om avbøtende tiltak på

skal skje i fortrolighet – det er naturlig. Så jeg kan ikke si noe konkret om de forhandlingene og prosessene. Jeg er veldig glad for at vi har fått en løsning for

På Nord-Fosen er det ikke enkelt å finne erstatningsarealer for reindriften, som staten nå er forpliktet til å gjøre for samene på Sør-Fosen. På Nord-Fosen har samene lansert et kompromissforslag 45 av turbinene tas ned. Vil statsråden se på en slik løsning på saken for samene på Nord-Fosen?

den fortroligheten som skal ligge til grunn for dette. Jeg håper som sagt at en gjennom Roan Vind og Nord-Fosengruppen også kan finne en minnelig løsning som er akseptabel, og som trygger Nord-Fosen og reindriften der på en god måte. Hva det konkret vil innebære, vil ikke jeg kunne si nå.

men i de løsningene er det noe som savnes. Jeg lurer på hvorfor man ikke har det med. Det gjelder spesifikt – på den ene siden – å gi en sterkere utredningskapasitet og uavhengig juridisk rådgivning til reindriften, som har utrolig mye å sette seg inn i av kommuneplaner og bedriftsplaner. På den andre siden gjelder det, når man først gir slik kapasitetsstøtte, å kunne innføre tidsfrister i de forskjellige prosessene, sånn at man vet at de opprettholder en viss framdrift, både bedrifter og offentlige aktører – og reindriften selv – er opptatt av for forutsigbarheten. kommunenes saksbehandlingskapasitet for den typen utbygginger og arealforvaltning i de samiske reinbeiteområdene, jeg det vil være positivt for reindriften at en faktisk gjør det. Jeg tror forslaget om å ha statlige planretningslinjer er veldig viktig fordi det vil avklare en del problemstillinger og ulike forhold i en tidlig fase, og en vil i større grad kunne se helheten i hvordan en ønsker å utvikle samfunnet totalt sett, og hvilke behov som ligger der. Det tror jeg også er med på å gjøre prosessene bedre over tid, når en blir

(H) [14:31:53]: Det var et svar på det som gikk på tidsfrister. Er det noen grunn til at man ikke har noen kapasitetsbyggende tiltak spesielt for reindriften? Jeg har selv snakket med flere reineiere som sier at det er vanskelig for dem å ta unna den enorme saksmengden, og at det skaper mye frustrasjon i prosessene, for da får de de offentlige aktørene og de private aktørene ikke svar. Det er det en god grunn til, for det er veldig mye å sette seg inn i, og man er usikker på hvilke rettigheter man har. Hvorfor har man ikke sett på det? Dette er også noe Sametinget har sagt vil være konstruktivt i slike prosesser.

hvordan disse midlene skal fordeles fram til revidert nasjonalbudsjett, men hvis en ønsker å bruke slike midler til å etablere utredningskapasitet på vegne av reindriften, ser jeg ikke at det i utgangspunktet skulle være noe i veien

Høyesteretts dom. Det er regjeringen som er den utøvende makten. Det er sånn rettsstaten vår – og egentlig en hvilken som helst rettsstat Jeg må bare slå det fast, for i svaret fra statsråden på spørsmål fra SV kunne man få inntrykk av noe annet. Spørsmålet mitt dreier seg egentlig om en føderal dom som kom i Oklahoma før jul, der 84 vindturbiner som er ført opp i urfolks områder, må rives. Det er ikke helt parallelt til vår situasjon, men det har noen paralleller. Det som er ulikt, er f.eks. at staten ikke har gått inn på utbyggers side, men på urfolkets side i rettssaken. Statsråd Terje Aasland [14:34:38]: Jeg har aldri prøvd å bortforklare at det er regjeringen som har ansvaret for oppfølgingen av høyesterettsdommen. Tvert om har vi vært veldig tydelige på det hele veien.

Det ble utarbeidet en helhetlig ramme av NVE, sammen med Miljødirektoratet og andre. Hadde den vært fulgt og vært der tidsnok, ville ikke disse vindkraftanleggene på Fosen fått tillatelse, for de ligger utenfor det området som ble anbefalt der. den nasjonale rammen. Den fikk mye motstand, både i folket og i Stortinget, også fra statsrådens parti, så den ble ikke vedtatt.

Hvis vi skulle hatt en helhetlig plan, måtte vi inkludert kommunene i forkant, for vi mener arealdisponeringene er viktige, og kommunene er faktisk med på å sette av det arealet som skal legges til grunn for vindkraftutbygging. Det er derfor vi har innført plan- og bygningsloven som en del av litt på spørsmålet om den helhetlige behandlingen, som jeg er enig med representanten i at er viktig, vil det f.eks. for vindkraftutbyggingen i Finnmark nå være slik at NVE selvfølgelig vil vurdere de søknadene som kommer inn, i en helhet. Derfor satte de en frist for å få inn

Høyesteretts- dommen i Fosen-saken fant at staten har brutt menneskerettighetene til samiske reineiere, deres menneskerett til vernet kulturutøvelse. De meklingene som har pågått i to spor, for Sør-Fosen og Nord-Fosen, har vært statens svar på å prøve å finne kompenserende tiltak som kan gjøre at man ikke lenger har et pågående menneskerettighetsbrudd. Noen dager etter at det ble enighet med Sør-Fosen, annonserte regjeringen, ved stats råden her, godkjent konsesjon og utbyggingstillatelse for å elektrifisere to felt som er avhengig av kraften som kommer fra områdene på Fosen der det nå er et pågående menneskerettighetsbrudd. Mitt spørsmål er om det ble gjort noen vurderinger av tillitsforholdet til samiske reineiere da konsesjonen til Draugen og Njord ble gitt, og om det ble gjort vurderinger av andre måter å bli kvitt klimautslippene fra Norges tredje største Vi vurderte den elektrifiseringen med utgangspunkt i den situasjonen som er i Midt-Norge. Den er ikke avhengig av vindkraftproduksjonen på Fosen. Energisikkerheten forsyningssikkerheten blir ivaretatt gjennom det. Vi vurderer inngrepene med hensyn til reinbeitedistriktet for Nord-Fosen selvfølgelig, under anleggsperioden. Det er satt tiltak og tidslinjer for anleggsperioden sånn at det ikke skal forstyrre reindriften

Det kom egentlig ikke som noen overraskelse at staten bladde opp penger for å løse konflikten med reindriften på Sør-Fosen, slik at vindturbinene kan få surre og gå videre ut konsesjonstiden. Reindriftssamene på Sør-Fosen fikk altså økonomisk kompensasjon for at deres beiteland blir tatt fra dem. De ble også lovet tilleggsareal som kompensasjon, og de har fått vetorett med hensyn til videre drift av vindkraftverket når konsesjonen utløper om ca. 23 år. For å ta det siste først: Vi kan jo bare forestille oss hvilket press de berørte reindriftsutøverne på Fosen vil stå overfor når utløpet av konsesjonstiden begynner å nærme seg. Sørsamene skal jammen være tøffe om de benytter seg av den vetoretten regjeringen har gitt dem – slik at vindturbinene rives og arealet tilbakeføres til naturen. Når det gjelder kompensasjon med tilleggsarealer ved tap av beiteland, vil det muligens kunne ordne seg for Sør-Fosen-samene, men det vil ikke være mulig for staten å inngå slike avtaler i Finnmark, fordi 95 pst. av arealene i Finnmark allerede er i bruk som beiteland. Som kjent lager ikke Gud mer land.

Disse tre momentene er faktisk selve kjernen i økologisk bærekraft og det som mange benevner som økologisk økonomi. Vi i Norge har i mange år kritisert andre land for at de har betalt «glassperler» eller «en neve dollar» for å få tilgangsrett til rike ressurser på indianerland. Er det slik at alt kan kjøpes for penger? Nei, staten har som den sterkeste part et stort ansvar når staten skal forhandle med en svakere sivil part, som jo reindriften faktisk er, fordi ingen er født med juridisk kompetanse. Det er tidkrevende, og det setter reindriften, reindriftsutøverne og deres familier i en svært vanskelig situasjon – ja, så vanskelig at noen faktisk bare takker for livet og går sin vei. Dette er veldig alvorlig. Juridisk er det ikke sikkert staten kan dømmes for å presse en svakere part, men vi må stille spørsmål om det er moralsk riktig av en sterk stat å tilby økonomisk kompensasjon og andre avtaler til en svakere part for en enighet som reindriften kan komme til å angre på i framtiden. Det er mange fra vindkraftindustrien som kommer på kontoret mitt på Stortinget, og jeg har bedt alle sammen om å legge fram en økologisk økonomisk bærekraftsanalyse av hvilke konsekvenser dette har for nedbygging av arealene i et 10-, 20- og 40-årsperspektiv.

tenke på et oppslag som sto på et gammelt sjefskontor et sted jeg jobbet: Hvis du ikke har noe å si, så ikke si det her.

andre ting som berører den samiske reindriften. Vi diskuterer hva slags politiske konsekvenser dette menneskerettighetsbruddet skal få, og hvordan vi skal komme oss videre og ut av denne situasjonen, som er flau og

familieeide bedrifter med tilhørende ringvirkninger og en leverandørindustri. Dette er hjørnesteinsvirksomheter i de lokalsamfunnene de hører til. Det er slakterier, transport og andre ting som hører til i denne næringen. Hva slags signaler sender vi nå til

vi sier til samisk ungdom: Kanskje er dere de neste som er nødt til å stå opp mot hele statsapparatet for å få lov

Ojala (PF) [14:46:40]: Jeg synes kanskje det er på sin plass å si noe om de juridiske betenkningene om Finnmarkslovens intensjon og verdi.

«Det er en historisk begivenhet når Odelstinget i dag behandler finnmarksloven. Aldri før har vi foretatt, og vil antakelig aldri mer kunne foreta, en så omfattende disposisjon over så store landarealer. Aldri har vi kunnet overføre så mye makt til det regionale nivået.» Videre sa han: «Aldri før har vi gjennom en lovsak kunnet rette opp urett i et slikt omfang.» Saksordfører Trond Helleland fra Høyre sa i sitt sluttinnlegg at «Regjeringen nå også har lagt opp til at den vil kjøre en konsultasjonsprosess i saker som bl.a. angår urfolks rettigheter», og videre at «det er i tråd med ILO-konvensjonen». Ved innføring av Finnmarksloven anerkjente Stortinget, slik Trond Helleland sa, «de opparbeidede rettighetene befolkningen i Finnmark har», og at staten påtok seg «de forpliktelsene Norge har påtatt seg gjennom folkeretten, og de menneskerettighetskonvensjonene Norge har underskrevet». Statsråd Bjarne Håkon Hanssen fra Arbeiderpartiet sa: «Jeg vil understreke at dagen ikke bare er stor nasjonalt, den er også viktig internasjonalt. Urbefolkningsområder i hele verden har i dag blikket vendt mot Finnmark.» 2024 Stortinget overførte altså statens grunn til finnmarkingene i fellesskap som en oppreisning for den urett som staten hadde påført den samiske, kvenske og norskfinske befolkningen i Finnmark gjennom store og tunge fornorskningsprosesser fra 1850-tallet og opp mot vår tid. Finnmarkseiendommen kan derfor ikke sidestilles med andre private eiendommer i Norge som staten eksproprierer. Den 1. juni 2023 ble sannhets- og forsoningskommisjonens rapport lagt fram for Stortinget. Rapporten belyste alvoret i fornorskningsprosessen. Det er litt rart å se at allerede før vi har behandlet sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, settes ingenting på vent i lys av et statlig ønske og mål om forsoning med bl.a. reindriftssamer og annen befolkning i Finnmark. er klare: Vi er nødt til å vise litt ydmykhet, og jeg håper virkelig at vi kan få en bred debatt om dette, slik at vi kan gjøre ting til beste for dem som er berørt. Lars

statsråden i svar til representanten Marhaug at han ikke har prøvd å plassere ansvaret hos samene for å følge opp høyesterettsdommen eller løse dette. Men er det ikke akkurat det regjeringen gjør når den inviterer til en omkamp om høyesterettsdommen gjennom en mekling? Det var en enstemmig høyesterettsdom som fastslo at vedtaket om å bygge vindkraftverkene på Fosen brøt med samenes menneskerettigheter. Jeg har et spørsmål til statsråden, og det er: Mener regjeringen virkelig at dette er måten å følge opp en høyesterettsdom på, også i framtiden? Vil regjeringen hver gang den taper i Høyesterett, gå til mekling med den seirende part? Statsråden vil ikke svare på om det å ta ned 45 vindturbiner i Roan vindkraftverk er en aktuell problemstilling. Han viser til at det er en taushetsbelagt mekling, og at han derfor ikke kan kommentere det. det. Men i fjor høst, i forbindelse med Fosen-aksjonene, la statsråden ut et innlegg på Facebook hvor han sa at det ikke var aktuelt med full riving av vindkraftverkene på Fosen. Spørsmålet mitt er: Hvordan kan det være greit å si i full offentlighet, mens det ikke er greit å svare på et spørsmål om det kan være aktuelt å ta ned 45 vindturbiner,